Jel već kao što sam reko prije 16 i 45, 16 i 25? A bili smo jasni prije, jel da?

Konačni prijedlog Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, drugo čitanje,

Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe koje se tiču na drugo čitanje na konačni jel da, čitanje zakona i amandmani se mogu podnijet do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kultura. Želi li predstavnik predlagatelja g. Ivica Šušak, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, uvažene zastupnice i uvaženi zastupnici. Temeljni zakon u RH kojim se uređuje sustav osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja i znanosti, kao i status Agencije za znanost i visoko obrazovanje jest Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju koji je na snazi od 18. travnja 2009.g.. Izradi novog zakona koji uređuje ovo područje pristupilo se iz više razloga. Prvo donošenje ovog zakona, novog Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti ključna je točka provedbe reforme planirane u NPOO-u za razdoblje 2021.-'26. s ciljem podizanja istraživačkog i inovacijskog potencijala. Nadalje, predloženi zakon doprinijet će i ostvarenju vizije RH iz Nacionalne razvojne strategije 2030.g., konkretno govorimo o smjeru održivo gospodarstvo i društvo, ostvarivanje prvenstveno strateškog cilja 2, obrazovni i zaposleni ljudi, ali i strateškog cilja 1, konkurentno i inovativno gospodarstvo kroz unaprjeđenje pravnog okvira kojim će se osigurati kvaliteta, te kroz provođenja mjera kojima će se upisna politika usklađivati s potrebama razvoja tržišta rada, gospodarstva i hrvatskoga društva. Navedeno proizlazi iz nužnosti osiguravanja snažnijeg uključivanja hrvatskog sustava visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti u europski obrazovni i istraživački prostor omogućavanjem internacionalizacije istraživanja, poticanja i uspostave združenih studija, te uvođenje inovacija, kao i drugih modaliteta modernizacije hrvatskog sustava znanosti i visokog obrazovanja. Osnovni cilj zakona pred vama je modernizirati i unaprijediti sustav osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja i znanosti kroz agenciju kao krovno nacionalno i međunarodno priznato tijelo zaduženo za poticanje kontinuiranog razvoja osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti. Naglašavam da agencija 2021.g. je prošla međunarodno vrednovanje od strane Europske udruge za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju tzv. ENQA-e koje je rezultiralo cijelim nizom preporuka za unaprjeđenje kako rada agencije tako i cijelog sustava visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti, a čija provedivost pretpostavlja i i izmjenu krovnog propisa kojim se uređuje kako rad agencije tako i osiguravanje sustava kvalitete osiguranja i unaprjeđenja kvalitete u visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. U izvješću Europske udruge za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju osobito se ističe da je potrebno dodatno osnažiti neovisnost agencije tako da agencija donosi konačne odluke o ishodu vrednovanja u postupcima reakreditacije visokih učilišta, te da se provedba hrvatskog kvalifikacijskog okvira poveže s akreditacijom, posebice u slučaju inicijalne akreditacije studijskih programa svih visokih učilišta. Osim toga prema europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju ključni standard koji se navodi je da agencija mora biti neovisna i samostalna u svom radu, te u potpunosti odgovarati za svoje aktivnosti i njihove ishode bez utjecaja trećih strana, kako tijela državne uprave tako i samih visokih učilišta i istraživačkih instituta. Navedeni standard određuje da je za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju ključna neovisnost tijela same Agencije za osiguravanje kvalitete koje provodi postupke vrednovanja, što uključuje zahtjev da konačnu odluku o akreditaciji donosi sama agencija, a ne kao dosad tijelo državne uprave. Predloženim zakonom će se osigurati potpuna usklađenost s navedenim tako da konačne akte u postupcima vrednovanja ubuduće izdaje agencija, a ne kao dosada Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Osim toga, prilikom izrade prijedloga zakona uzete su u obzir i analize cijelog sustava nakon provedenog prvog ciklusa reakreditacije svih visokih učilišta u RH, a koji je završen 2016.g., te analiza drugog ciklusa reakreditacije koji još uvijek nažalost nije dovršen i razdoblje, u 2023.g. će biti dovršena i za ona visoka učilišta za koja im je najavljena reakreditacija. Jedno od prepreka u učinkovitom osnivanju novih visokih učilišta, kao i donošenju novih studijskih programa predstavljala je i obveza donošenja mišljenja agencije o usklađenosti osnivanja novog visokog učilišta odnosno pokretanju novog studija sa strateškim dokumentom, mreža visokih učilišta i studijskih programa u RH. Kad je Kad je u pitanju mreža visokih učilišta i studijskih programa u RH u dosadašnjem razdoblju provedbe mreže zaprimljeno je sveukupno 260 zahtjeva javnih sveučilišta od čega je 249 studijskih programa dobilo pozitivno mišljenje u startu, a 11 negativno. Naknadno je na temelju dopunjene dokumentacije i za tih 11 negativnih izdano pozitivno mišljenje o usklađenosti studijskih programa s mrežom. Sve to ukazuje da mreža nije ostvarila svrhu tako da bi učinkovito filtrirala donošenje odluke za koje studijske programe postoji opravdani razlog za pokretanje studijskog programa, a za koje takav razlog ne postoji ili barem ne u dovoljnoj mjeri da bi se program osnovao. Imajući na umu navedeno, napušten je institut mreže te će se osnivanje novih javnih i visokih učilišta i pokretanje novih studijskih programa vezati uz mišljenje krovnog tijela, Nacionalno vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj, a temeljit će se na standardima vrednovanja, kvalitete u visokom obrazovanju koji su usmjereni sa europskim standardima i smjernicama, a koje će donijeti Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Bitna promjena koju novi zakon donosi u odnosu na važeći zakon jest da će se pojednostaviti provođenje postupaka osiguranja kvalitete uz istovremeno ispunjavanje zahtjeva europskih normi i standarda u osiguravanju kvalitete visokog obrazovanja. Isto se namjerava postići kroz centraliziranje postupaka na način da se zahtjevi za pokretanje pojedinog postupaka vanjskog vrednovanja ubuduće podnose izravno Agenciji, a ne Ministarstvu te da konačnu odluku o tim postupcima također, donosi Agencija, a ne Ministarstvo. Naime, analizom postojećeg stanja sustava u dijelu koji se odnosi na broj akreditiranih studijskih programa te broj visokih učilišta, razvidno je kako je sustav osiguranja kvalitete nužno usmjeriti prema centralizaciji i racionalizaciji kao osnovnoj pretpostavci podizanja razine kvalitete visokog obrazovanja u RH. U svrhu sustavnog unaprjeđivanja unutarnjih mehanizama osiguravanja kvalitete, propisano je da ustrojstvena jedinica za unutarnja ustrojstvena jedinica za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete za svako pojedino visoko učilište odnosno znanstveni institut podnosi godišnje izvješće senatu, fakultetskom vijeću, akademijskom vijeću umjetničke akademije, upravnom vijeću veleučilišta odnosno znanstvenom vijeću znanstvenog instituta. Značajnu prepreku internacionalizaciji predstavljala je i normativna neuređenost tzv. združenih studija, a osobito onih koje se osnivaju kroz alijanse europskih sveučilišta. Odredbama Konačnog prijedloga zakona propisana je akreditacija združenog studija domaćeg i inozemnog visokog učilišta koja se provodi izravno primjenjujući postupak i standarde koje propisuje europski pristup osiguravanju kvalitete združenih studija. Time će se potaknuti i olakšati internacionalizacija naših visokih učilišta te potaknuti kako odlazna, tako i dolazna mobilnost. Nadalje, novim zakonom se uređuje djelokrug rada, ustroj i cijela Agencije kao pravne osobe koja je na nacionalnoj razini nadležna za provođenje vanjskih vrednovanja u visokom obrazovanju i znanosti. Odredbama novog zakona propisani su poslovi Upravnog vijeća Agencije, ravnatelja Agencije, Akreditacijskog savjeta Agencije kao Srca odnosno stručnog tijela ustanove koja se osigurava kvalitetu te obveza dostavljanja godišnjeg izvješća o radu Agencije Ministarstva znanosti i obrazovanja koje nadzire zakonitost predmetnog .../nerazumljivo/... provedbe zakona i propisa donesenih na temelju njega. Nadalje, ističe se i uključivanje studentskih predstavnika u stručna tijela Agencije u cilju ostvarenja europskih standarda i smjernica o osiguravanju kvalitete o uključivanju dionika sustava visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti. također je dana jasna ovlast Agenciji za provođenje postupaka vrednovanja visokih učilišta i znanstvenih instituta u inozemstvu kada to zatraže inozemne znanstvene ili visokoškolske ustanove za potrebe vlastite akreditacije. Također, stvorit će se zakonodavni okvir koji će omogućiti dodjelu novih zaduženja Agenciji u postupku implementacije sustava programskog financiranja kao novog modela financiranja koji će se na taj način povezati s postupcima vanjskog osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Radi transparentnog i učinkovitijeg dijaloga za zainteresiranim dionicima, Konačnim prijedlogom zakona propisano je da Agencija donosi nadopune standarda kvalitete nakon javnog savjetovanja sa zainteresiranim relevantnim dionicima. U sklopu odredaba novog zakona, kod osnivanja novih visokih učilišta, više ne postoji obveza dvogodišnjeg zajedničkog izvođenja postojećeg programa s mentorskom ustanovom, već se visoka učilišta mogu osnovati ishođenjem dopusnica za rad uz stalno praćenje Povjerenstva za praćenje kao stalnog tijela Agencije za znanost i visoko obrazovanje, čime se pojednostavljuje i znatno skraćuje dosadašnji dugotrajni postupak osnivanja novog visokog učilišta. Postupak dobivanja dopusnice za izvođenje novih studija, kao i kriterij u njihovom vrednovanju, novim se zakonskim rješenjem ujednačuju za sve vrste visokih učilišta te obuhvaćaju i usklađenost studija sa standardom kvalifikacije i standardom zanimanja upisanima u registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Dakle prema važećem zakonodavnom okviru, javna sveučilišta samostalno odobravaju i donose odluke o izvođenju novih studijskih programa, dok ostala visoka učilišta, privatna sveučilišta i sva javna i privatna veleučilišta prolaze vanjsko vrednovanje od strane Ministarstva i Agencije, stoga se prema novom zakonu, novi studiji prethodno akreditiraju od strane Agencije i to po ujednačenim kriterijima izjednačenima sa europskim standardima za sve vrste visokih učilišta, bila ona privatna ili javna, odnosno izvodili oni sveučilišne ili stručne studije. Dodatno, kod pokretanja novih studijskih programa, traži se mišljenje HZZ-a o usklađenosti studija s potrebama tržišta rada. Radi jasnoće i transparentnosti sustava osiguravanja kvalitete, kriterij vrednovanja, kao i sadržaj dopusnice, sada su jasno definirani odredbama zakona umjesto posebnim posebnim pravilnicima, dok će oblik i detaljni sadržaj dopusnice za rad visokog učilišta odnosno znanstvenog instituta te dopusnice za izvođenje studija propisati sama Agencija. Vodeći se načelo centraliziranja sustava vanjskog vrednovanja, Agencija ujedno i odobrava studijske programi koji se provode kao učenje na daljinu odnosno online studij umjesto dosadašnjeg složenog postupka odobravanja od strane Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj. Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao jedno od ključnih aktivnosti reforme sustava visokog obrazovanja predviđa i uspostavljanje učinkovitog sustava evidencija u visokom obrazovanju. U tu svrhu proširen je i opis djelatnosti Središnjeg prijavnog ureda unutar ustrojstvene jedinice Agencije te je uspostavljen upisa pristupnika na sva visoka učilišta, javna i privatna, za sve vrste i sve razine studija, a kako bi se uspostavio centralizirani pristup visokim učilištima te vjerodostojni podaci o sustavu visokog obrazovanja u RH. Zaključno, novim zakonskim rješenjem jača se uloga agencije kao i sam sustav osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, te unapređuje sustav provedbe programskih ugovora kao novog modela financiranja javnih visokih učilišta. Time se ispunjava jedan od ključnih zahtjeva provedbe vanjskog osiguranja kvalitete u skladu sa europskim standardima, povezivanje postupka osiguranja kvalitete s politikama u visokom obrazovanju i znanosti. Hvala lijepa. Hvala i vama. Imate nekoliko replika. Prvu repliku ima gospođa Bedeković. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa. Poštovani državni tajniče postojeći, dakle trenutno važeći Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti datira iz 2009. godine i sasvim je jasno da je, dakle svakako potrebno unaprijediti i osuvremeniti zakonski okvir u području osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti. To je jedan od važnih, važnih zakona u ovom području. Bitna promjena koju donosi novi zakon je ta da zahtjevi za pokretanje pojedinog postupka vanjskog vrednovanja više se neće podnositi Ministarstvu znanosti, nego Agenciji za visoko obrazovanje i znanost. I svakako konačnu odluku o tim postupcima donosi Agencija a ne ministarstvo. Ja smatram da se time jača neovisnost,

ili dvostranog ili dvokolosječnog postupka vrednovanja izbjegava utjecaj tijela državne uprave, odnosno čak i politike na proces vrednovanja novo prijavljenih studija. Glavni cilj i glavni naglasak europske ENQA-e odnosno Europske udruge agencija je bio da agencija mora biti neovisna i time konačnu odluku o dopusnici za studij donosi agencija. strankama ostaje mogućnost pravne zaštite kroz pokretanje upravnog spora, a ministarstvu ostaje mogućnost nadzora nad zakonitosti rada odnosno one konačne točke upisa novog studija u Upisnik studijskih programa kao javni registar koji se provodi u visokom obrazovanju. Hvala lijepa. **Radin, Furio Poštovani predlagatelju, molim vas da nam razjasnite jedan paradoks koji se nalazi u temeljima ovog prijedloga zakona i to eksplicitno kažete u intencijama. U obrazloženju prijedloga zakona tako ističe se, citiram: „Kako analizom postojećeg stanja sustava znanosti i visokog obrazovanja posebice u dijelu koji se odnosi na broj akreditiranih studijskih programa te broj visokih učilišta razvidno je kako je sustav osiguranja kvalitete nužno usmjeriti prema racionalizaciji kao osnovnoj pretpostavci podizanja razine kvalitete visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj“. Završen citat. Ističe se i to da, citiram: „pored ekspanzije studijskih programa dodatno zabrinjava i brojnost visoko obrazovanih institucija kojih je u RH trenutno preko 130. završen citat. sad, očekivalo bi se da se u tom slučaju zadrže barem isti kriteriji ili čak da se postrože ako je cilj zakona da se smanji ili barem ne poveća broj visokih učilišta. Umjesto toga Vlada predlaže snižavanje akreditacijskih uvjeta što govori u prilog tezi, da će reforma uzrokovati dalju inflaciju visokih učilišta pa i sveučilišta, pa molim da mi razjasnite ovaj paradoks kako se snižavanjem ljestvice će se smanjiti brojni oni koji će je preskočiti. **Šušak, Ivica** Hvala lijepa uvaženi zastupniče Raspudić. Ako ste pažljivo čitali Pravilnik o sadržaju i uvjetima za izdavanje dopusnice za djelatnost visokog obrazovanja, odnosno za dopusnice za izvođenje studijskog programa vidjeli ste da su ondje propisani kriteriji broja potrebnih nastavnika za pojedino znanstveno područje, dok je u konačnom prijedlogu zakona koji je pred vama su propisani kriteriji broja potrebnih nastavnika za pojedino polje unutar područja u kojem se izvodi pojedini studij. S druge strane prema postojećem zakonu, a ja sam više puta i u javnim istupima izrazio dvojbe ustavnosti takvih odredbi gdje su javna sveučilišta samostalno akreditirala studije. Podsjećam na činjenicu da ovoga trenutka Republika Hrvatska ima 9 javnih sveučilišta od malih integriranih sa nekoliko desetaka ili stotina zaposlenih i nekoliko tisuća studenata do najvećeg i najstarijeg sveučilišta u Zagrebu sa 50 i nešto tisuća studenata i šest i pol tisuća zaposlenih. …/Upadica Radin: Evo zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Pa mogu reći da ste u nekim dijelovima predloženog zakona dosta hrabro išli u to. Primjerice što se tiče vanjskog vrednovanja kvalitete inicijalna akreditacija visokog učilišta ili novog studijskog ili bitno izmijenjenog studijskog programa kažete da se više neće mišljenja usklađenosti sa mrežom visokih učilišta i studijskih programa tražiti Agencija za znanost i visokog obrazovanja nego će se tražiti mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o usklađenosti sa potrebama tržišta rada. sami znate prilikom uvijek podnošenja elaborata studijskih programa, inicijalne akreditacije, studije opravdanosti da je to bio hajmo reći nekakav sugestivni dio koji bi samo visoka učilišta stavila unutra. Međutim, te preporuke obavezne nisu. Vi i sami znate da je dosta toga što se uklapa u autonomiju sveučilišta. Mene sad zanima kako ćete vi to braniti ako HZZ kaže njima ne možete otvoriti novi studijski program … …/Upadica Radin: Hvala./… Gdje zapravo će tu biti nekakvo pravno uporište da se vi Ivica** Hvala lijepa uvažena zastupnice. Da, u pitanju je mišljenje, nije u pitanju eliminatoran korak, odnosno suspenzivni veto ili suspenzivan korak u pogledu odobravanja studijskog programa. Međutim, zaboravljate u komplementarno sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti uvodi se novi model financiranja, tzv. cjeloviti programski ugovori gdje će uprave pojedinih sveučilišta pregovarati o kvotama, odnosno o onom broju studenata koje će Republika Hrvatska, odnosno vi i temeljem državnog proračuna financirati. Polazi se od činjenice i to je rečeno da će povijesni podaci, plaće zaposlenih, hladni pogon, tekuće investicijsko održavanje biti nešto što ide u osnovnu komponentu i nešto što je definitivno uvjet stalnog financiranja. Međutim, pitanje broja kvota imali ste nedavno u medijima primjere jednog fakulteta i sveučilišta u Zagrebu koje je smanjilo kvote i napravilo iskorak ogroman u podizanju razine kvalitete. Pitanje politike kvota je pitanje odnosa međusobnih uprava pojedinih sveučilišta gdje je rektor Vuk ako se smijem tako smijem izraziti jer je ogroman demografski pad broja upisanih studenata na naša visoka učilišta. …/Upadica Domagoj (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Ja ću se probati držati vremenskih okvira iako ih nemamo i zapravo moja replika se nadovezuje na ono što je kolegica Radolović rekla. ako nešto financiramo javnim novcem onda bi mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno potreba tržišta trebao biti eliminatorni faktor jer i tu možemo uzeti u obzir naravno neke činjenice, neke strateške društvene djelatnosti, humanističke koje moramo i trebamo podržavati. Ali složit ćete se vjerojatno sa mnom da postoji neopravdanost u čitavom nizu i sličnih. Dakle, možemo govoriti o opravdanosti, neopravdanosti. To bi možda trebali regulirati nekim strateškim dokumentom recimo što se tiče kroatistike, povijesti i sličnih humanističkih znanosti. Ali što se tiče velikog dijela ostalih jednostavno ga nema i tu je teško naći način, a mislim da je Hrvatski zavod za zapošljavanje možda najobjektivniji indikator isplativosti ili neisplativosti financiranja nečeg javnim novcem.

definitivno mora se voditi računa o društvenim i humanističkim znanostima napose zbog potreba interesa kako države i naroda i cijelog društva i nacionalnim interesima kad su u pitanju i klasična filologija i sve one discipline iz humanističkog područja koje moraju unaprijediti i društvene odnose i razinu svijesti građana. Međutim, sveučilište ima autonomiju u pokretanju studija i definitivno će i dalje imati. Međutim, pitanje javnog financiranja je nešto o čemu će se pregovarati s jedne strane. S druge strane, ako ste pažljivije razmatrali odredbe oko načina akreditacije studija onda je sastav povjerenstva koji je donosio akreditaciju takav da više nema možebitnog sukoba interesa po principu „ja tebi, ti meni“ pa ćemo mi sa mog fakulteta doći na isti tvoj fakultet pa ili ćemo biti suprotstavljeni pa ćemo vas ometati u akreditaciji ili ćemo vam pogodovati jer smo si svi dobri, jer smo država tri milijuna i 800 000 stanovnika. Uz sve te pojedine indikatore

Evo kad, poštovani gospodine tajniče, evo kad govorimo o mišljenju i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje evo netko kaže da treba biti i dopuštenje. Komentirali smo i na odboru. Fakulteti ili naša sveučilišta daju obrazovanje ili odgajaju i neka zanimanja kojih trenutno nema na tržištu rada. U vremenu, u 21 smo stoljeću. Ne znam samovozeći robot taxi i ne znam što će sve doći uskoro na naše tržište. To su nekakva zanimanja dolaze pred nas koji ne može o tome procijeniti Zavod za zapošljavanje, kako sad pomiriti te dvije stvari? Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Izvolite odgovor. **Šušak, Ivica** Hvala lijepa. Pa definitivno ako nemate nezaposlenih na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na temelju mišljenja samog Hrvatskog zavoda će se onda procijeniti potreba i opravdanost osnivanja. Iskorak bi naravno i prvi onaj motor kotač u društvu su svakako sveučilišta koja će i osmišljavati nove studije za nova i buduća zanimanja, nekad uspješno, nekad manje uspješno i pitanje prilagodljivosti ili tromosti pojedinih uprava sveučilišta. Ali već imamo prilagodbe pojedinih studija, manja, okretnija, visoka učilišta su već unaprijedila i to je pitanje onda i usklađenja sa standardom kvalifikacije i standardom zanimanja koji je jedan živi proces. Ali mi nemamo drugog mjerljivog načina usporedbe kvalitete odnosno usporedbe standarda i financiranja. I po toj osnovi onda neće biti pojedinih katedara na kojoj je 15 profesora, a isti fakultet u drugom području Republike Hrvatske ima jednog profesora. To je pitanje standarda. Hvala lijepo. **Radin, Furio zloupotrijebit ću ovaj položaj jer sam radio i na sveučilištu i u Zavodu za zapošljavanje i mogu vam reći da tu postoji jedan osnovni problem, da oba dva se moraju baviti ne sadašnjošću, nego budućnošću. I to je problem koji je do sada još neriješen, jel' da takva predviđanja. Mogu se napraviti, ali ne znam jel' se mogu napraviti u Hrvatskoj. Gospodin Šimičević. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče Zakon o osiguranju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti imao bi za cilj učiniti postojeći zakon bolji, da bi mogli riješiti određene probleme koji će se pojaviti. moje pitanje vama prvo koja je uloga agencije, što agencija dobiva koje ovlasti da može rješavati određene probleme. I drugo, istina je da je nas Hrvata svaki dan sve manje na žalost, a da je studijskih programa sve više. Postoji li mogućnost provjere tih studijskih programa kvalitete i njihovog opstojanja, da bi se zadovoljilo tržište rada. Jer čini mi se da sad ovi studijski programi ne prate u dovoljnoj mjeri tržište rada. Hvala lijepo. **Radin, Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Definitivno pokušat ću bit koncizan. Agencija dobija onaj formalni okvir da bude neovisna ne samo od politike i tijela državne uprave koje se zove Ministarstvo znanosti, nego i od dionika sustava od samih sveučilišta, rektora, prorektora, dekana, prodekana, ravnatelja instituta i pomoćnika zamjenika ravnatelja. onda ključ neovisnosti agencije i način odabira i konstituiranja svih tijela agencija posebice akreditacijskog savjeta koje je srce, koje bira tko će ići u reakreditacije, tko će vrednovati. Mora postojati bar na formalnoj, teorijskoj razini uvjet neovisnosti i ima apsolutnu slobodu. S druge strane ona se periodično svako 4 odnosno 5 godina reakreditira od Europskog udruženja agencija i potvrda je njezine uspješnosti i neovisnosti. To je jedan dio, a drugi dio kad je u pitanju broj studija, odnosno usklađenje studijskih programa sam pad broja upisanih studenata na visoka učilišta će biti najbolji lijek, odnosno pokretač promjena samih studija. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Nemate više replika za sada

Kolegice i kolege, pred nama je u drugom čitanju jedan zakon koji je dio cjeline, njih nekoliko kojima se bitno nažalost i suprotno ustavu mijenja sustav znanosti i visokog obrazovanja. Unatoč svim pričama o Europi i o europskim vrijednostima i europskim tradicijama dobivamo prijedlog i u drugom čitanju koji je protueuropski jer se njime ne jača autonomija sveučilišta, dapače ona se posve ukida u domeni odobravanja i akreditacije studijskih programa. Ovaj prijedlog zakona izvlašćuje sveučilište od postupka akreditacije i time krši ustavnu odredbu da, citiram, sveučilište samostalno odlučuje o svom ustrojstvu i djelovanju u skladu sa zakonom, završen citat. Ovaj prijedlog zakona nije sukladan opće prihvaćenim međunarodnim standardima jer se primjerice u preporukama UNESCO-a o položaju nastavnog osoblja u visokom obrazovanju iz '97. ističe, citiram, visokoškolsko nastavno osoblje trebalo bi imati važnu ulogu u određivanju studijskoga programa, I pitanja koja se tiču upravljanja i utvrđivanja politika visokog obrazovanja studijskih programa trebali bi biti predmet skupnih odluka radi poboljšanja razine akademskih izvrsnosti i kvalitete za dobrobit društva u cjelini, Potom, ovaj prijedlog zakona nije usklađen ni s točkom 7 preporuke Odbora ministara Vijeća Europe državama članica o odgovornosti javnih vlasti za akademske slobode i institucionalnu autonomiju od 20. srpnja 2012.. Ona glasi, citiram, kako bi akademska sloboda i institucionalna autonomija postale i ostale stvarne javne vlasti trebale bi osmisliti politike koje pozivaju na pozitivne mjere u nekim područjima poput usvajanja kvalifikacijskog okvira i donošenja odredbi za vanjsko osiguranje kvalitete, dok bi se u drugim područjima trebale suzdržati od intervencija, te od davanja detaljnih smjernica za nastavne planove i programe ili reguliranja unutarnjega razvoja kvalitete institucija, završen citat. I na koncu, ovaj prijedlog zakona je protueuropski jer se on kao iza smokvina lista predstavlja kao sredstvo da se Hrvatska domogne novaca predviđenih NPOO-om, plan, plana koji plana koji nama u saboru, dakle predstavničkom tijelu hrvatskih građana i nositelju zakonodavne vlasti u RH nije dan da ga prihvati, niti da o njemu raspravlja. Vi ćete se sjetiti da je Vlada saboru prošlog proljeća bila poslala samo sažetak toga plana, a onda ga sama prihvatila i potpisala ugovor s Europskom komisijom. Pri tome Vlada njime izvrće ciljeve koji su pred nju postavljeni NPOO-om. Vidjeli smo, ponovit Vidjeli smo, ponovit ću još jednom, kad smo raspravljali o zakonu u prvom čitanju kako je u samoj podlozi za raspravu su dane činjenice, nešto što je prezentirano kao činjenica, a što se pokazalo da nije istina. Tako se navodilo broj studijskih programa u zemljama EU u odnosu na broj stanovnika, to je naslov grafikona, pa se tu navelo ukupno 9 država, 9 država koje kao da tvoren EU. Pa kakva je to metodologija, jel, jel to normalno, što je s ostalih 18 država članica? Jel to europska politika prikrivati 2/3 članica EU da bi se dobio poželjan rezultat i njega stavio, stavilo pod nos saborskim zastupnicima i zainteresiranoj javnosti? Prijedlog zakona je protueuropski jer se u ocijeni postojećeg stanja Vlada dakle pozivala na netočne i neusporedive podatke o broju visokih učilišta u zemljama EU. Predlagatelj je, sjećamo se, pošao od iznimno velikog broja visokih učilišta u RH u odnosu prema drugim državama. Pri tom se broj, više od 130 visokih učilišta u RH uspoređivao s Austrijom, Češkom, Irskom i Slovenijom. Nije bilo jasno na temelju kojih su kriterija odabrane baš te, a ne, ne, ne, a ne neke druge države i mogu li se na takvom mjestimičnom i nereprezentativnom uzorku donositi bilo kakvi zaključci. Zašto nije Vlada kao kriterij uzela izdvajanje za istraživanje i visoko obrazovanje i razvoj? Po tome je 2020.g. Austrija izdvajala 1364 eura po stanovniku, Češka 400 eura, a Hrvatska samo 154 eura ili je možda kao kriterij uzet broj studenata ili je riječ o nekim drugim parametrima koje Vlada smatra bitnim, kriterij Za Češku se primjerice tvrdilo u materijalima koji su nam prezentirani da tamo ima samo 69 visokih sveučilišta, u Hrvatskoj ih je više od 130, pa kad su malo zakopali pokazalo se da to nije točno jer su u Hrvatskoj zbrajane i sastavnice, a u slučaju Češke to nije bio slučaj. Slično vrijedi i za Austriju, da sada ne ponavljam stvari koje su tu već iznesene. Prava analiza opravdanosti ili neopravdanosti broja visokih učilišta treba se temeljiti na jasnoj i istovjetnoj metodologiji tj. uspoređivati jednake kategorije, a ne različite. Osim toga, za donošenje mjerodavnih zaključaka na temelju komparativnog pristupa bilo bi poželjno u analizu uvrstiti sve, a ne samo neke države članice EU jer jer to pokazujete necioznost da se uzima samo nekoliko država koje bi mogle potvrditi stajališta Vlade i njeno viđenje situacija, onda i propisane lijekove za poboljšanje. Prijedlog zakona je protueuropski jer se u ocjeni postojećeg stanja Vlada poziva i na netočne i neusporedive podatke o broju studijskih programa u zemljama EU, Vlada polazi i od prevelikog broja studijskih programa u odnosu prema ostalim zemljama EU. Analiza podataka s kojim je Vlada došla bila pred sabor pokazala je iste nedostatke i slabosti u analitičkom pristupu, pa su opet bile odabrane samo neke države članice EU, Austrija, Danska, Estonija, Finska, Latvija, Norveška i Slovenija bez jasnih kriterija zašto baš te, a zašto ne neke druge il zašto najbolje sve. Analizom odredaba ovog prijedloga zakona opravdano se postavlja pitanje stvaraju li se njime pretpostavke za urušavanje sustava javnih i otvaranje prostora u osnivanju novih privatnih visokih učilišta. Prijedlog zakona mijenja postupak inicijalne akreditacije u tri bitne točke. Prvo, ukida se obveza dvogodišnjeg zajedničkog izvođenja postojećeg programa s mentorskom ustanovom. Radi praćenja rada visokog učilišta osniva se povjerenstvo koje prati rad visokog učilišta tri godine, a izvođenje studija tijekom prvog ciklusa izvođenja cjelovitog studija. Drugo, nacrt zakona znatno snižava minimalne akreditacijske uvjete o prostornim kapacitetima. Tu je u odnosu na prvo čitanje nešto poboljšano, uvaženi su prijedlozi zastupnika u Hrvatskom saboru kako se navodi pa je potrebno osigurati po studentu ne više 0,5 m2 što je bilo potpuno nejasno. Tu bi onda studenti ko fakiri valjda jedni drugima na ramenima trebali sjediti da stanu u te prostore kad bi svi bili prisutni. To je povećano na jedan metar kvadratni. To pozdravljamo povećanje, ali ono je još uvijek nedovoljno i manje od onoga što je bilo predviđeno prije. treće ukida se mreža visokih učilišta, javnih zdravstvenih organizacija što smatramo da nije dobro. Dapače, da je strateški promašen jer mreža visokih učilišta i studijskih programa je pretpostavka sustava vođenja i razvijanja sustava. Mreža visokih učilišta i studijskih programa strateški je dokument koji je Hrvatski sabor jednoglasno donio 2011. godine. Ona je sadržavala smjernice i kriterije za osnivanje novih visokih učilišta i studijskih programa, te projekciju osnivanja novih javnih visokih učilišta. Ukidanje spomenute obveze dvogodišnjeg zajedničkog izvođenja postojećeg programa sa mentorskom ustanovom, te snižavanje minimalnih akreditacijskih uvjeta kao i spomenuto ukidanje mreže visokih učilišta i studijskih programa olakšava osnivanje novih visokih učilišta i studijskih programa. Postavlja se pitanje posljedica tih promjena. Kao što sam rekao snižavanje ljestvice neće dovesti do manjeg broja onih koji će je preskočiti, nego očekivano i zdrav razum i životno iskustvo u bilo kojem segmentu nam govori da će dovesti do povećanja onih koji je mogu preskočiti što je suprotno sa intencijama koje su navedene u ovom prijedlogu. U vezi sa javnim visokim učilištima teško je zamisliti da bi se državna vlast odlučila na danje osnivanje javnih visokih učilišta, jer je ovom reformom prepoznat problem prevelikog broja visokih učilišta barem javnih visokih učilišta. Dakle, kad se razmotre dosadašnja iskustva i nekih zemalja u okruženju koje su nizom karakteristika usporedive sa Hrvatskom ne može se očekivati da će daljnje povećanje broja privatnih visokih učilišta riješiti probleme u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. I na koncu izostala je prava javna rasprava. O ovoj zakonskoj inicijativi bilo je potrebno održati ozbiljna javna izlaganja, tribine, rasprave, okrugle stolove, ući u dijalog sa onima koji koji rade u tim institucijama. Ovako nekako sve je doneseno ad hoc i silom i žurno na temelju lažne metodologije, ali ne sumnjam da će kao takvo sljedeći tjedan proći na glasovanju jer mi to nećemo podržati. **Radin, Furio Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Ovim drugim čitanjem prijedloga zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti zapravo se nastavlja možemo reći proces kakve takve reforme u sustavu znanosti, visokog obrazovanja. Imali smo nedavno usvajanje novog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i obrazovanju. Međutim, ono što nas brine je zapravo primjena istih i jednog i drugog. Vidjeli smo sad nakon ovog donošenja Zakona ZZDVO-a zapravo da je nastao kaos što se tiče izbora ljudi u zvanja. Nema još razrađenih nacionalnih smjernica. Ljudi jednostavno ne znaju na koji način će steći zvanje, što trebaju čekati, ne znaju to ni matični odbori, ne znaju to ni uprave sveučilišta, niti fakulteta i zapravo su ljudi tu u nekakvom zrakopraznom prostoru. Naravno da mi pozdravljamo da se napravi napravi red u sustavu znanosti, visokog obrazovanja. To nam uopće nije sporno. I da na neki način naravno zadrži se s jedne strane autonomija sveučilišta, ali podržavam ovo što je rekao državni tajnik da se konačno studijski programi usklade sa potrebama tržišta rada. Mislim da nam nikom nije cilj da imamo preplavljene burzu rada sa ekonomistima, pravnicima. Naravno to treba isto uzeti u obzir kriterij pojedinog područja. Nije u svakoj županiji, odnosno nije u svakom gradu ista situacija kamoli u svakoj županiji. Mislim da se zaista trebamo voditi i kroz te kriterije. Ono što se bitno mijenja naravno jesu postupci vanjskog vrednovanja kvalitete gdje se više neće tražiti mišljenja Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Rekla bih zapravo da je tu resorno ministarstvo sebi sa leđa maknulo jedan veliki teret, jer javna je tajna naravno da najveći pritisci sa visokih učilišta stižu po izdavanju i potpisivanju dopisnica za studijski program bili oni opravdani ili neopravdani. Činjenica jest da imamo velik broj studijskih programa, ali ono što se također ne rješava jest primjerice izdavanje diploma, odnosno naziv na tim diplomama koji je sadržan u popisu akademskih kratica i naziva. Imate cijeli kaos primjerice kad neki studijski program prođe cijeli postupak vrednovanja kvalitete i dobije pozitivno mišljenje vanjskog vrednovanja podrži se na Senatu visokog učilišta i onda primjerice visoka učilišta jednostavno zaborave poslati Rektorskom zboru šta će stajati u njihovim diplomama. Ali imate još apsurdnije situacije, da za potpuno iste studijske programe nama studenti na jednom sveučilištu imaju jedan naziv, na drugom sveučilištu imaju drugi naziv. To je također nešto što se treba riješiti i što se neće riješiti u potpunosti ovim zakonom. Također ovo mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o usklađenosti studija sa potrebama tržišta rada, mislim mi bi stvarno voljeli da to u neku ruku počne se prakticirati. Ali imala su sveučilišta i visoka učilišta prilagodbu sve ove godine kad je donesena mreža kriterija iz 2013. visokih učilišta i studijskih programa, ali isto tako znanstvenih organizacija, pa smo vidjeli da jednostavno to se ne doživljava ozbiljno, da znaju da nema apsolutno nikakvih sankcija. Jer postoji nešto što svi poštujemo i zove se autonomija sveučilišta. I uvijek postoji bojazan kako će to tretirati Ustavni sud. Vidjeli smo da smo se na kraju uspjeli složiti oko izmjene Zakona o HKU. Nama je drago što je HDZ zapravo odbio naš prijedlog zakona, prepisao ga i usvojio identičan takav ali pozdravljamo to. I zapravo vidjeli smo da jednostavno možda bi akademska zajednica htjela jedno, resorno ministarstvo drugo i onda Ustavni sud odluči nešto treće. Tako da zaista ne znamo na koji način će se uglaviti ova mišljenja HZZ-a u smislu da primjerice kvote za ekonomiju svi znamo na godišnjoj razini su jako visoke. Ali ne možete vi nekom sveučilištu, nemate alata za to naprosto reći sad ćeš smanjiti za pola jer je na burzi rada u Istarskoj županiji već triput više ekonomista nego što ih tržište rada može primiti. Mi ne vidimo da će se ovim zakonskim prijedlogom to riješiti na bilo koji način, a s druge strane tu se velika odgovornost stavlja na Agenciju za znanost i visoko obrazovanje. Međutim, glavni komentari u javnom savjetovanju jest da se agencija da ih se nije dovoljno uključilo u izradu ovog zakonskog prijedloga, a zapravo da se 90% novog zakonskog prijedloga bazira na njihovoj ulozi gdje će zapravo agencija biti ta koja će faktički izdavati dopusnicu. Također ono što treba reći jest da postupak dobivanja dopusnice za izvođenje studijskih programa će obuhvaćati usklađenost studijskog programa sa standardom kvalifikacije upisanim u registar HKO-a. Pozdravljamo naravno hrvatski kvalifikacijski okvir, međutim primjena istoga u praksi ide jako, jako sporo. To smo vidjeli iz cijelog niza ovih projekata HKO-a koji su financirani iz EU, iz Europskog socijalnog fonda da upis jednostavno ide jako dugo. Nekad doslovce na sredini implementacije projekta podnesete zahtjev za upis, a još do kraja kad vam završi projekt ne dobijete taj upis u registar HKO-a i tu vidimo nekakav raskorak možda u sporosti provođenja. Što se tiče ovog povjerenstva koje će biti nadležno za praćenje rada visokog učilišta, odnosno znanstvenog instituta tri godine jer više neće postojati obveza dvogodišnjeg zajedničkog izvođenja postojećeg programa sa mentorskom ustanovom. Pa na neki način to pozdravljamo, međutim mi si postavljamo pitanje da li imamo mi toliko ljudskih kapaciteta da bi to stvarno mogli kontrolirati i primjenjivati u praksi. I sami znamo kako sad sustav funkcionira. Jednom kad se izda dopusnica onda stigne nakon tri, pet godina reakreditacija. Tu se zaista traži jako puno od visokih učilišta, ali da se nekako to sve uvijek provuče, provuče se na žalost. Jednostavno je to tako. Također dakle, ovdje se tvrdi da će se ojačati uloga agencije, propisati nove ovlasti vezane za vrednovanje provedbe programskih u govora čime će se ispuniti jedan od ključnih zahtjeva provedbe vanjskog osiguravanja kvalitete u skladu sa europskim standardima. Mi tu svakako smatramo da resorno ministarstvo i dalje mora imati kontrolu nad provedbom programskih ugovora koji predstavljaju znači uz kolektivni ugovor i dva ova krovna zakona. U tom resoru zapravo osnovu za funkcioniranje cjelokupnog financiranja sustav znanosti i visokog obrazovanja. S druge strane znači najviše ono što nas smeta jest stavljanje totalno po strani mreže kriterije studijskih programa i visokih učilišta koje je usvojio Hrvatski sabor 2013. godine. A osim te mreže koja se često spominje velik dio javnosti ni ne zna da postoji još jedna. To je mreža javnih znanstvenih organizacija koja je također donesena 2013. godine i za koju ne samo mi ovdje nego velik broj akademske zajednice ne pozna. Pa kak vam to otprilike funkcionira. Uzmimo primjer Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci koja postoji već dugi niz godina, koja zbog te mreže za koju nisu ni znali da postoji kao ni uprava njihovog sveučilišta ne može uopće provoditi izbore u zvanja. Dakle, drugi im provode izbore u zvanja, imaju potreban broj nastavnika u nastavnim zvanjima, imaju prostorne kapacitete. Dakle, imaju sve apsolutno osigurane uvjete za rad, a ne mogu uopće provoditi izbore u zvanja. Zašto? Jer nisu upisani u mrežu znanstvenih organizacija i pazite sad razloga. Razlozi koji su im rečeni iz resornog ministarstva i same agencije jest to da jednostavno je mreža javnih znanstvenih organizacija prenapučena. I tako oni već godinama funkcioniraju, nisu ni znali za postojanje te mreže. A znate gdje se javlja problem? Problem se javlja i kad prijavljuju EU projekte. Dakle, morate imati čiste odnose, međutim naravno da oni ne mogu niti provoditi izbore u zvanja, a niti su ono što je glavni i sastavni dokument kad prijavljujete kao znanstvena organizacija morate dostaviti izvod iz Upisnika iz mreže znanstvenih organizacija. Oni to nemaju. Ono što nam je međutim drago jest da se Nacionalno vijeće za znanost koje se vidjeli smo imali prilike ponaša često kao političko tijelo, a ne kao nekakvo stručno tijelo koje bi to trebalo biti zapravo minorizira se uloga u nekakvim odrednicama. Ono što smatramo apsolutno što se riješilo ovim prošlim zakonom jest da ne vidimo svrhu da oni izdaju suglasnost za izvođenje integriranih programa i reguliranih profesija. Primarno smatramo da je cjelovit taj popis reguliranih profesija treba revidirati. Sad je jako narasto, a zaista za neke profesije uopće ne nalazimo shodno zašto bi se tamo nalazile, a s druge strane to u bitnome onda otežava procese postupka i samog vrednovanja kvalitete kao takve. Ono što bi htjeli pohvaliti to je možemo reći olakšavanje kriterija vezano za provođenje združenih studijskih programa, međutim i dalje se ne rješava problematika koju su mi rekli da imaju primjerice kada se združeni studijski program izvodi u više zemalja EU. Dakle, u hrvatskom visokom učilištu

Ja ću započeti identičnom opaskom kao i u prvom čitanju. Mislim da zaista nema potrebe da se iscrpljujemo međusobnim uvjeravanjima koliko je, kako je, da li je studijskih programa kod nas mnogo i previše, kao i s propitivanjima oko toga s kojim državama smo se usporedili, s kojima se trebamo uspoređivat, s kojima želimo, koliko je studijskih programa, kako je nemali broj tih programa ne samo da ne ispunjava svoju svrhu i ne opravdava svoje postojanje nego neki nikad ni nisu. Oni koji to osporavaju oni zapravo grčevito nastoje očuvati status quo, a taj status quo u vremenu koje se ubrzava pred zahtjevima koje, koje pred akademsku zajednicu i sustav visokog obrazovanja to ubrzano vrijeme postavlja, e taj status quo nije samo stagnacija, to nije samo ni zaostajanje, to je put u isključenost i irelevantnost jer, reći ću i ovo, više od svih kriterija i svih metrika pomoći će ako pokušamo iskreno odgovoriti na vrlo jednostavno pitanje koje glasi, kolika je stvarna privlačna moć, koliki je potencijal naših fakulteta, naših studija, naših sveučilišta u privlačenju a) stranih studenata, b) stranih znanstvenika, istraživača, profesora, znamo da je točno to, dakle privlačenje stranih studenata i stranih znanstvenika, to je ključna, nije, nije naravno lako dostižna, ali ključna poluga u akademskom, u znanstvenom i u nastavnom prosperitetu i napretku našeg sustava znanosti i visokog obrazovanja, kao i svakog uostalom. U tom smislu ponovno ću naglasit što god upisali u zakon neće nam pomoći ako sami ne shvatimo, mi u akademskoj zajednici da je briga o unaprjeđenju kvalitete prvenstveno u našem interesu i da je to suštinsko pitanje naše relevantnosti. U jednakoj mjeri to se odnosi na kvalitetu naših znanstvenih i umjetničkih istraživanja, kao što, a prečesto se zaboravlja ili zanemaruje, kao što se to odnosi i na kvalitetu naše nastave. Još jednom ću iskoristiti priliku da spomenem što to znači na primjeru vrednovanja doktorskih studija, čime se nedavno u svjetlu nečijih afera bavila i šira javnost jer ni dosad zapravo u zakonu nije bilo zapreke da se objektivno vrednovanje provede. Jednako, jednako tako ni sada u vremenu koje predstoji neće nam novi zakon koliko god on bio bolji sam po sebi ništa pomoći. Potrebna je stvarna volja i odlučnost agencije i njezinog, da da agencija i njezino upravno vijeće i akreditacijski savjet, kao i svi drugi dionici, da budu u svom radu zaista neovisni i da budu u službi jedino i isključivo brige za unaprjeđenje sustava i poboljšanje kvalitete jer ta tijela ovlasti imaju, realno imaju. Poznati su i mehanizmi koje bi bilo prikladno ili poželjno primjenjivati u ocjeni uspješnosti recimo doktorskih studija, primjenjiva naravno i šire. Mehanizmi poput npr. serioznog kvali, kvalifikacijskog ispita u nekoj ranoj fazi izrade doktorata, što može npr. bit obrana teme, kvalifikacijskog ispita gdje npr. glavni ispitivač neće smjeti biti povezana osoba. Onda vanjske potpuno nezavisne i nejavne ako treba evaluacije studija, onda objektivnog mjerenja i ukupnog broja i znanstvene kvalitete i pojedinačne i skupne publikacija proizašlih ne iz jednog doktorata nego iz svih obranjenih doktorata na danom doktorskom studiju u danom vremenskom intervalu, može se samo kad bi se htjelo. Za takve ili slične korake nije presudno što će pisati u zakonu, potrebna je tek stvarna volja da takve ili slične mehanizme podizanja i očuvanja kvalitete uspostavimo i dosljedno primjenjujemo. Sad što se samog zakona tiče načinjeni su i neki pomaci u smjeru poboljšanja predloženog teksta. Npr. u čl. 15. naglašeno je da će se u slučaju nedostavljanja mišljenja nedostavljanja mišljenja HZZ o usklađenosti studija s potrebama tržišta rada u danom roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva smatrati da je studijski program usklađen s tržištem rada. To je pozitivno jer se time naravno sprječava otezanje postupka. Kad smo kod toga ja ću još jedanput naglasiti jer mi je to osobito važno, bilo bi vrlo loše kad bi nam prevladavajući kriteriji bili podaci HZZ-a i usklađenost s tržištem rada. To može biti pokazatelj, to ponekad, čak ponekad i važan ako je riječ o programu koji je argument, kao argument svog pokretanja navodio tržište rada, međutim taj argument nije univerzalno primjenjiv, što smo danas i čuli u raspravi i nipošto ne može biti jedini, u nemalom broju slučajeva čak uopće i nije primjenjiv, to se osobito odnosi na umjetničko područje, na humanističke disciplina i sad ću naglasit što je manje prepoznato ili manje prisutno u javnom diskursu, a što želim posebno naglasiti i na fundamentalne znanstvene discipline. S tim u vezi važno je da prepoznamo kako nije problem samo u neodgovarajućem postupku inicijalne akreditacije koji sada namjeravamo unaprijediti nego je problem i u reakreditaciji i u tom smislu pozdravljamo dopunu čl. 24. novim st. 8. koji predviđa i vrednovanje akreditiranih studija u skladu s odredbama članka 15. što podrazumijeva i provjeru usklađenosti studijskih programa sa tržištem rada. Na kraju i ja ću se osvrnuti na trend oduzimanja ovlasti Saboru i prenošenja tih ovlasti na nadležno ministarstvo u Sektoru znanosti i visokog obrazovanja. To možda ili vjerojatno pridonosi operativnosti, ali i sasvim sigurno oduzima od nezavisnosti i opće društvene kontrole. Istina, vidjeli smo u praksi i to da nekad nadležnost Sabora može biti ignorirana kao što može biti i konzumirana bez stvarnog sadržaja pukim preglasavanjem. Na kraju zapravo sve ovisi o tome kako zaista shvaćamo kontrolne mehanizme i tko njim upravlja. U ovom konkretnom slučaju prvotnim je prijedlogom zakona bilo predviđeno u članku 45. da Agencija za znanost i visoko obrazovanje podnosi godišnje izvješće o radu nadležnom ministarstvu. Sad u konačnom prijedlogu zakona nakon intervencije nekih kolegica i kolega, mislim da je kolegica Puljak intervenirala u tom pogledu. Dakle, nakon intervencije nekih kolega u prvom čitanju to je izmijenjeno pa će sada Agencija za znanost i visoko obrazovanje Godišnje izvješće o radu dostavljati ne samo nadležnom ministarstvu, nego i Saboru. Međutim, potpuno je nejasno što oni vide. Osobito je nejasno što ako mišljenje Sabora i Ministarstva o radu, agencije razlikuju. I na kraju nema veze sa sadržajem, ali ne mogu ne pitati još jednom što sam pitao i prošli puta. U obrazloženju na strani 30 navodi se kako će predloženi zakon neizravno doprinijeti postizanju cilja vezano uz udio ukupnih izdataka za istraživanje i razvoj u BDP-u sa 11,11 u 2019. na 3,0% BDP-a do 2030. godine. Volio bih da bude tako, ali zaista ne vidim direktan argument. Isto pitanje smo postavili u prvom čitanju. Evo još uvijek, barem ja nisam čuo, ostalo je neodgovoreno. Hvala i vama gospodin Bakić. Gospodin Domagoj Hajduković, Klub zastupnika Socijaldemokrata ili Socijaldemokrati. Nikad ne znam kako se kaže demokrati ili demokrata. Socijaldemokrati?/… Da. …/Upadica Radin: Tako piše. Izvolite./… Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, evo ja sam bio u iskušenju mogu li ponoviti raspravu sa prvog čitanja i zapravo sam zaključio da bi u velikom dijelu mogao. Na žalost iako su neki, neke primjedbe su vrednovane od strane predlagatelja na žalost većina nije. I mislim da smo svi ovdje za ovom govornicom bona fide raspravljali o tome kako zapravo učiniti naš sustav boljim i efikasnijim, a da ga treba učiniti boljim i efikasnim mislim da vam jasno govore podaci iz listopada ove godine. rang listi sveučilišta na svijetu i ako možemo razgovarati o njihovoj metodologiji itd. Ali su indikativni neki trendovi. Times …/Govornik se ne razumije./… education rangirao je Zagreb odnosno sveučilište u Zagrebu između 2001., pardon 1201 i 1300 mjesta. I čudi li nas onda recimo da neki građani Hrvatske izabiru druge studije i druga sveučilišta poput onog u Kragujevcu recimo koje vam je rangirano između 501 i 600 mjesta. Pa zaista mislim da je to porazan podatak za naše najstarije i najveće sveučilište. Dakle, mislim da nitko ne spori da trebamo intervenirati u ovaj sustav koji i za akreditaciju novih studija, ali i za osiguravanje kvalitete koja očito nije u skladu sa vremenom i potrebama vremena. Drugi element koji moramo uzeti u obzir je usklađenost sa tržištem rada i tu mislim da kolega Bakić i ja zapravo nemamo problem jer se slažemo u fundamentalnim dijelovima. Dakle, sa jedne strane imamo hiper produkciju određenih kadrova, s druge strane nemamo produkciju kadrova koji trebaju tržištu naravno uvažavajući posebnosti nekih humanističkih i umjetničkih područja. Hoćemo evo državni tajnik je spomenuo klasičnu filologiju, kroatistiku, povijest, umjetnička područja svih usmjerenja itd. itd. No, ne možemo imati hiperprodukciju pravnika i ekonomista barem ne sa javnim novcem. Dakle, ne ulazeći u autonomiju sveučilišta on je apsolutno ima, ali ne može imati autonomiju kad raspolaže javnim novcem. Dakle, javni novac mora biti usmjeren tamo gdje je korist javnosti veća. Ukoliko sveučilište to želi, može, ukoliko postoji interes tada to može raditi naravno, ali sa vlastitim resursima i vlastitim novcem. Javni novac je nešto drugo. Dakle, još jedanput želim naglasiti ništa protiv autonomije sveučilišta. Dapače, treba ga čuvati to je uostalom i ustavna kategorija, ali isto tako ne možemo financirati sve javnim novcem. Dok kažem postoje određene posebnosti koje se moraju čuvati i poštovani i zbog našeg nacionalnog identiteta, interesa itd. odnosno ako mi ne njegujemo studije kroatistike, ne vjerujem da će ih netko drugi u svijetu njegovati i štititi. Također, govori se o jačanju uloge agencije u osiguravanju kvalitete. Ja to mogu do neke ruke pozdraviti, no ono sa čime se svi slažemo da je kod akreditacije novih studija kao i akreditacije postojećih potrebno biti stroži, biti usudio bih se reći na neki način i proaktivniji i zapravo pokušati ih držati u potrebama i dostignućima modernog vremena iako ovo se može jako široko karakterizirati, pa onda ne bih u to ulazio toliko koliko da jednostavno moramo zaštititi kvalitetu naših sveučilišta. Zašto je to bitno? Dakle, ne govoreći o nacionalnom prestižu ili akademskom na kraju dana, ali zaista je porazno da kažem zagrebačko Sveučilište ispod 1200 mjesta od 1800 sveučilišta koja se mjere. Samo usporedbe radi splitsko Sveučilište je najbolje, ali isto nije sjajno što se mjesta tiče tako da uz 9 sveučilišta koja su javna odnosno financirana javnim novce zaista moramo pažljivije raspolagati ovim resursima i usmjeriti ih u one grane, ona sveučilišta i one studije koje su nam potrebne. humanističke, neke društvene odnosno umjetničke studije tu treba posebno navesti i stem područje odnosno mislim da je kolega Bakić rekao fundamentalne znanstvene grane, tu bi se mogli sad opet raspravljati koje su to fundamentalne, koristio je jedan vrlo široki ovaj široku definiciju, ali apsolutno prirodne znanosti su bile podcijenjene i neću reći diskriminirane, ali definitivno ne favorizirane u prošlom vremenu. Bilo je tu niz razloga neki od kojih su i povijesni naravno i tu ne ulazim, no stem područje je isto nešto što treba jačati, egzaktne znanosti su upravo to kako im ime kaže egzaktne, primjenjive uvijek i na svim tržištu, uostalom mi smo i dio velikog tržišta EU i to treba imati na umu. Prema tome, iako možemo ocijeniti da je zakon u nekim segmentima neću reći hrabar, ali inovativan, dosada nismo vidjeli takve iskorake u našem zakonodavstvu što se tiče visokog školstva. Volio bih da je bio ipak mrvicu hrabriji, da je zakoračio hrabrije u neka područja, primjerice ovo raspolaganje javnim novcem odnosno financiranje studija javnim novcem i usklađenosti sa potrebama tržišta, nadam se da će ministarstvo u razmatranju budućih revizija zakona i razmišljanja o visokom školstvu i to imati na umu. Hvala lijepa. I vama. Gđa. Vesna Bedeković, Klub zastupnika HDZ-a, morao sam razmislit prije, izvolite. Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Klub zastupnika HDZ-a će podržati Konačni prijedlog Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti. Već sam rekla, ali ću ponoviti, dakle Zakon o osiguravanju kvalitete trenutno važeći na snazi je od 2009.g. i naravno da je evo provedenom analizom postojećeg stanja zaista utvrđeno kako je novim zakonskim rješenjima potrebno unaprijediti sustav osiguravanja kvalitete i znano…, znanosti i visokog obrazovanja u RH. u RH. Već smo dosada evo kolegice i kolege koji su raspravljali u ime klubova, dakle naveli sve ono što će, na što će zakon utjecati i sve ono što će se zakonom postići, tako da ću ja samo naglasiti neke, neke od promjena. Ono što je po meni važno da će se ujednačiti uvjeti za vrednovanje kvalitete studijskih programa visokih učilišta postupcima vanjskog vrednovanja i naravno ostvarit će se administrativna rasterećenja za sve sudionike procesa, svakako postići će se usklađivanje s europskim i međunarodnim standardima kvalitete i svakako će se povezati hrvatski sustav visokog obrazovanja i znanosti sa europskim prostorom visokog obrazovanja i europskim istraživačkim prostorom. Bitna promjena u odnosu na postojeći zakon je ta da će se zahtjevi za pokretanje pojedinih postupaka vanjskog vrednovanja podnositi agenciji, a ne Ministarstvu znanosti i obrazovanja i konačnu odluku o tim postupcima donosit će agencija, a ne više ministarstvo. Ono što mislim da je jako važno to je ujednačavanje dakle svih vrsta visokih učilišta bez obzira na njihovog osnivača, bez obzira na status, bez obzira na vrstu studija kad je u pitanje, u pitanju osnivanje novih visokih učilišta, novi, pardon, dobivanje inicijalne akreditacije za nove studijske programe dakle ujednačeni su kriteriji bez obzira na status i ja mislim da je to jako bitno, ujednačeni su kriteriji za sve vrste visokih učilišta i možda ono samo ću naglasiti neke momente koji su se desili između prvog i drugog čitanja, smatram da je evo predlagatelj prihvatio čitav niz prijedloga i primjedbi kako članova i članica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu tako i pojedinih saborskih zastupnika, tako je nadopunjen čl. 8. zakona gdje agencija donosi nadopune standarda kvalitete nakon javnog savjetovanja s relevantnim dionicima. U čl. 17. je propisano da student ne može biti predsjednik stručnog povjerenstva u postupku vanjskog vrednovanja, dakle može biti član, ali ne, ne predsjednik i o predsjedniku ovog povjerenstva odlučuju njegovi članovi ždrijebom. Pojašnjen je i preciziran čl. 12. st. 7. vezan za godišnje nastavno opterećenje nastavnika na javnim i visokim učilištima gdje je naglasak stavljen na ukupno godišnje nastavno opterećenje i oblike izvođenja nastave koji su normirani kolektivnim ugovorom, smatram da je to dobro. Člankom 13. propisano je da se u okviru inicijalne, institucionalne akreditacije odnosno reakreditacije visokog učilišta provodi vrednovanje obrazovnog programa koji nije studij, a kojim se stječe djelomična kvalifikacija, mislim da je to jako dobro, da je precizirano. Dobro je da je povećan zahtjev osiguravanja prostornih kapaciteta koje visoko učilište treba osigurati u postupku postupku inicijalne akreditacije studija po studentu sa 0,5 na 1 m2, mislim da je to veliko unaprjeđenje. Čl. 15., smatram da je dobro da je dodatno naglašeno da se u slučaju nedostavljanja mišljenja HZZ-a o usklađenosti studija s potrebama tržišta rada u danom roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva smatra se da je onda studijski program usklađen s tržištem rada. Čl. 16. st. 5., važno i po meni pozitivno skraćen je rok važenja dopusnice za združene studije sa 6 na 5 godina. Ja mislim da je to pomak prema unapređenju kvalitete združenih studija o kojima trebamo posebnu brigu voditi i moramo, dakle zaista osnaživati kvalitetu združenih studija u Republici Hrvatskoj. Jako su nam bitni jer se izvode sa različitim, u suradnji sa različitim stranim visokim učilištima. Ono što je bitno možda još naglasiti članak 24. precizira i predviđa i vrednovanje akreditiranih studija u skladu sa odredbama članka 15. Konačnog prijedloga zakona koji podrazumijeva provedbu usklađenosti postojećih studijskih programa sa tržištem rada. Isto tako u postupku reakreditacije znanstvenih instituta utvrđuje se i obveza vrednovanja znanstvenih projekata prema postupku koji se provodi kod inicijalne akreditacije. I ono što mislim da je bitno uspostavljena je obveza, dakle propisana je obveza Agencije za znanost i visoko obrazovanje na dostavljanje Godišnjeg izvješća o radu ne samo Ministarstva znanosti i obrazovanja, nego i Hrvatskom saboru. Smatram da se time jača transparentnost rada agencije i naravno u skladu sa evo svime ovime što sam nabrojila smatram da su učinjeni kvalitativni pomaci teksta između prvog i drugog čitanja Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti i iz tog razloga, dakle zaključno naglašavam da će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati Konačni prijedlog Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti. Zahvaljujem.

Dakle, postojeći datira iz 2009. godine i cilj ovog novog zakona je unaprijediti sustav upravljanja kvalitetom, uskladiti ga sa europskim normama. To je na neki način je mini ili maxi reforme visokog obrazovanja. Ali nakon nedavno smo imali usvajanje Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. htjela sam isto tako spomenuti kao i kolegica malo prije nakon primjene tog zakona, evo dosta nam se javljaju, nastao je zaista mali kao i problemi kod napredovanja i tumačenja svih ovih stavaka u Zakonu o visokom obrazovanju, znanstvenoj djelatnosti. Dakle, evo samo napominjem ministarstvu da evo kažem javljaju nam se dosta mladi ovi znanstvenici imaju problema u tumačenju tih nekih odredbi. Ali da se vratimo na ovaj zakon. Dakle, predlagatelj kaže kako će donošenje ovog zakona stvoriti formalno-pravni okvir za povećavanje broja visoko obrazovanih građana u skladu sa Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske u kojoj je istaknut cilj da povećamo sa današnjih ili podatak je, dakle iz 2019. godine u kojem je Hrvatska imala 33,1% visoko obrazovanih, a prosjek u EU, dakle u dobnoj skupini od 30 do 34 godine je bio 41,6%. I ovdje se napominje kako će se upisna politika usklađivati sa potrebama razvoja tržišta rada, gospodarstva i društva. Najvažnija izmjena možda ovdje u ovom zakonu je dakle novi studiji se akreditiraju od strane agencije ne više ministarstva, olakšavaju se razni kriteriji, pa tako i kriterij za provođenje združenih studijskih programa, a kod pokretanja novih studijskih programa, kod inicijalne akreditacije osim što su ujednačeni neki kriteriji tražit će se i mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Kao što smo i u raspravi na odboru, ovdje i u replici sam pitala, dakle ima li smisla da je jedini pokazatelj i jedino mjerilo zapravo stanje na tržištu rada. Nekad i nije nužno opravdano obzirom da i akademija ili sveučilište pogotovo recimo na primjeru fundamentalnih znanosti podržavaju se dakle studiji za tzv. zanimanja budućnosti, nekakva zanimanja koja danas ne postoje uopće na tržištu rada već će ne znam postojati za 5, 10 godina. Evo čuli smo ovdje od tajnika, dakle to nije uvjet, to je mišljenje koje će se tražiti. Ali kažem evo bit će zanimljivo kako će se u primjeni Htjela bih jednu drugu stvar komentirati, a to je da cijeli niz našeg sustava, sustava odgoja, obrazovanja, tako visokog obrazovanja moramo zapravo prilagođavati novim uvjetima nakon što nas je na neki način osvijestio ovaj popis, nedavni popis stanovništva. Sve nas je manje u Hrvatskoj, populacija je sve starija. Smanjuje se broj i potencijalnih korisnika visokog obrazovanja, studenata i maturanata je sve manje i manje. Dakle, ustanove se moraju mijenjati, prilagođavati toj novoj situaciji. Dakle, može li naša država od 3,8 milijuna stanovnika izdržati ovoliki broj javnih sveučilišta. Dakle, 9 javnih sveučilišta, ovoliki broj studijskih programa. Evo malo prije sam išla na web stranicu agencije prebrojavati. Dakle, imamo na današnji dan 1679 studijskih programa. Kažu da u Austriji ima 400. Dakle, 1679. Mislim sam broj ne znači ništa, međutim kad razmislite da svaki od tih akreditiranih studijskih programa postoji propisan broj stalno zaposlenih nastavnika koji nastavu moraju izvoditi. I kad pomnožimo to sve možemo zaključiti da nam je zaista potrebno restrukturiranje svih tih i studijskih programa i samih ustanova. Dakle ono što se i danas događa na sveučilištima, na veleučilištima ostaje jako puno nepopunjenih mjesta. Dramatičan broj je pad upisanih imali smo u Dubrovniku, u Puli. Evo po podacima čini mi se koje smo čuli i na odboru u Dubrovniku samo 56% 56% je ostalo nepopunjenih, u Puli nepopunjenih 65%, dakle to je jedan imperativ pred sva ta visoka sveučilišta da se brže mijenjaju odnosno da rade na kvaliteti sadržaja i koncepcije studijskih programa. Rješenja dakle internacionalizacija i možda gašenje starih nekih studijskih programa. Treba li, mogu i pitati, treba li i svako mjesto imati je li svoju neku visokoškolsku ustanovu ili taj studijski program, jesmo li, s druge strane dobro je raditi na decentralizaciji i jesmo li dovoljno bogati je li da svako naše i najmanje mjesto ima neku visokoškolsku ustanovu? Treba li nam evo i novi fakultet u Osijeku, evo čuli smo nedavno osnovao se Fakultet primijenjene matematike, nedavno ima, ne znam jel ima mjesec dana, da ne spominjem je li Osijek i rejting koje Sveučilište u Osijeku ima i danas jel među mladima. Više puta sam napomenula je li nakon skandala prošlih godina sa cijelim jednim doktorskim studijem koji je na kraju ukinut s plagiranim doktoratima nakon skandala kojim se prvi put u povijesti valjda cijelog svijeta ne samo Hrvatske dogodilo da jedno sveučilište je naložilo da se obrani već dopunjeni doktorat, dakle da se malo popegla je li unatoč onome, unatoč ozbiljnim je li manjkavostima koje su našle, ajde sad ćemo ga malo popeglat nakon što je usvojeno, čak je i ministar dakle rekao, dosad nije čuo je li da se već obranjena doktorska disertacija ispravlja i dorađuje. Evo to je zaista presedan, a iz i njegovog ministarstva su i medijima rekli dakle da takva odluka nema niti zakonskog niti pravnog uporišta u nijednom propisu koji definira hrvatski sustav visokog obrazovanja, dakle takva nam se čuda događaju u sustavu, kažem kad govorimo o Osijeku to zaista ide na štetu svih onih dobrih studenata, svih onih vrijednih i nastavnika, profesora znanstvenika koji rade na tom sveučilištu i kažem više puta sam rekla da bi evo i rektor sveučilišta evo trebao povesti računa o tome. Dakle ovdje pričamo o osiguranju kvalitete u takvim, takvim uvjetima, imamo tu inflaciju studijskih programa, a zapravo smo evo nedavno u tom Zakonu o visokom obrazovanju na neki način relaksirali uvjete za osnivanje novih programa i sveučilišta. Isto tako sam htjela pitati evo kao i kolega maloprije, ova rečenica da će predloženi zakon neizravno doprinjet postizanju cilja vezano uz udio ukupnih izdataka za istraživanje i razvoj u BDP-u, dakle sa 1,11 iz 2019.g. na 3 do 2030., to to bi rekla da je onako jedna lijepo napisana želja, ali nekako ne vidimo je, materijalizirano ovdje ili kako će se to izvesti izmjenama ovog zakona. Evo drago mi je da je prihvaćena primjedba i da će izvještaj, godišnji izvještaj o radu Agencije za znanost i visoko obrazovanje dostavljat se osim ministarstvu i saboru, to je usvojeno, ali evo i slažem se s primjedbama profesora Bakića da kako će, šta će se dogodit ako ministarstvo prihvati, a sabor ne prihvati, ono ili će to bit onako samo primljeno na znanje što bi rekli, primljeno na znanje i nikom ništa, idemo, Dakle evo radimo svi skupa na kvaliteti, ima nekih dobrih stvari, ali u ovom zakonu i u ovim izmjenama zakona koje se uvode svakako je potrebno srediti ovu šumu 1679 studijskih programa, poraditi svi skupa na kvaliteti i da nam to na kraju rezultira i razvojem cijelog društva i gospodarstva, hvala. vama. Gđa. Bedeković sad počne s pojedinačnim raspravama, izvolite. Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče HS, poštovane kolegice i kolege, državni tajniče. Kao što sam rekla u raspravi u ime kluba smatram da su učinjeni između prvog i drugog čitanja zakona pomaci u poboljšanju kvalitete samog teksta zakona. Prihvaćen je, prihvaćeno sugestija, primjedbi i prijedloga članova Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu i ostalih dakle saborskih zastupnika. Ja međutim imam potrebu istaknuti i raspraviti određena pitanja koja su vezana za uvjete koje visoko učilište treba ispunjavati kod pokretanja inicijalne akreditacije za novi studijski program, dakle ti uvjeti koji su vezani za broj stalno zaposlenih nastavnika u punom radnom vremenu u znanstvenom polju u kojemu će se izvoditi studijski program za koji se traži inicijalna akreditacija. Naime, ja tu predlažem i uložit ću amandman na, na ovaj članak zakona, radi se o čl. 10. st. 5., ovdje predlažem da se umjesto 7 stavi 3-oje nastavnika zaposlenih u punom radnom vremenu u određenom polju za koje se traži inicijalna akreditacija. Naime, ja smatram da je neprimjereno odnosno rekla bih čak i pretjerano zaista postavljati očekivanja da 7-ero nastavnika u punom radnom vremenu bude iz polja studijskog programa za koji se provodi inicijalna akreditacija, dodatno dakle 7 nastavnika u polju, u startu je izuzetno veliko povećanje troškova za zaposlene, ali i za, i za javna i za privatna visoka učilišta, dakle to je veliko, veliko opterećenje. Konačno ako sad to gledamo s jedne druge strane 7 nastavnika u polju je zaista diskriminatorno prema nastavnicima iz kolegija tzv. općih kolegija, primjerice kolegija engleskog jezika, ne znam, matematike i, i sličnih kolegija je li, kao i za polja u kojima su studiji tipično s manje studenata i nastavnika, primjerice u nekim umjetničkim poljima. I na posljetku naravno opravdane i na jednoj strani potreba, a na drugoj strani očekivanje da se studijskim programima razvijaju kompetencije vezana za struku, ali svakako i generičke kompetencije i svakako da svjetska sveučilišta razvijaju sve više interdisciplinarnih studijskih programa, a naravno tržište rada od diplomanata očekuje i transverzalne kompetencije, stoga ću moliti evo predlagatelja da razmotri dakle ovaj moj amandman na čl. 10. st. 5. i jednako tako uložit ću odnosno već sam uložila amandman na čl. 12. st. 5. koji je povezan dakle s ovim, a odnosi se na izračun pokrivenosti nastave vlastitim kadrom odnosno nastavnicima koji imaju izbore u nastavno odnosno znanstveno nastavno ili umjetničko nastavno zvanje u polju studija. Naime, predlažem da se briše odredba kojom se propisuje da se kod izračuna pokrivenosti nastave vlastitim kadrom računaju samo koji imaju izbore u nastavno odnosno znanstveno nastavno ili umjetničko nastavno zvanje u polju studija i umjesto toga predlažem da se ovim izračunom obuhvate svi nastavnici sa izborima u znanstveno nastavna, umjetničko nastavna odnosno nastavna zvanja i radna mjesta neovisno dakle o znanstvenom polju njihova akademskog akademskog stupnja. Zašto? Dakle, ako bi se u izračunu pokrivenosti nastave vlastitim kadrom računali samo nastavnici s izborima u znanstvenom polju studija ustanove bi bile prisiljene, ali zaista prisiljene kod zahtjeva za inicijalnom akreditacijom novih programa, fokus zapošljavanja staviti samo na nastavnike koji imaju izbore u polju u kojem se akreditira studij. S jedne strane to bi negativno utjecalo na interdisciplinarnost studija koja je danas imperativ, što sam već objasnila je li i naravno ne samo imperativ u razvoju studijskih programa nego i usklađenosti dakle i povezanosti s tržištem rada i zahtjevima suvremenog društva, s druge strane ovakav bi uvjet negativno utjecao na sigurnost radnih mjesta nastavnika koji izvode kolegije unutar studija za koja su potrebna nastavna ili znanstveno nastavna zvanja iz drugih polja, opet dakle kolegiji ne znam engleskog jezika, matematike, poduzetništva recimo i slično i stoga evo molim predlagatelja da razmotri ove

…/Upadica Bedeković: Neka uđe u zapisnik/… …to je bilo, nek slobodno uđe u zapisnik. Apsolutno se slažemo sa obje primjedbe, smatramo da će ovime manja integrirana sveučilišta daleko biti zakinuta i zapravo da će proizvoditi veći trošak za državni proračun, upravo im se to spočitava. I treća stvar koja znam da nije realno da se sad ide rješavat, al što mislite o ovoj odredbi da praktički profesori odnosno osobe u znanstveno nastavnom zvanju moraju prilikom pokretanja studijskog programa imati već potpisane ugovore o radu? To govorim s aspekta mijenjanja Zakona o radu gdje se ukida sada potreba suglasnosti poslodavca, primjerice kad neko radi na drugom fakultetu više neće morat dostavit suglasnost u sklopu elaborata studijskog programa, a s druge strane primjerice evo pulska medicina, čeka 3.g. dopusnicu, zaposlili smo ljude,

Zašto? Jer vi zapravo u startu, mislim da je tu predlagatelj malo podigao previsoko ljestvicu i da mi nismo spremni kao sustav još za to. Zašto? Jer vi zapravo u startu još nemate studijski program, tražite za njega inicijalnu akreditaciju, imate enormno povećanje troškova jer vi naprosto morate, morate zaposliti u stalni radni odnos 7-ero ljudi s odgovarajućim izborom u nastavno, znanstveno nastavno, umjetničko nastavno zvanje u određenom polju odnosno u polju iz kojega, u kojem je studij za koji tražite dopusnice, dakle vi u startu znači morate imati ispunjene uvjete i vi zapravo u startu financirate ljude za koje morate smisliti

Hvala. Nabrajali ste sve discipline osim teoloških, a ja sam doktor teoloških znanosti ako hoćete, tako mi piše tamo što god to značilo. Nemate više, nemate više… Zahvaljujem potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Znači ovaj Konačni prijedlog Zakona o osiguranju kvalitete u visokom obrazovanju je potpun sa ovim amandmanom koji smo vidjeli da su prihvatili i lijevi i desni i znači da će dobiti na kvaliteti više. Znači cilj je izmjena je trajno unaprijediti kvalitetu visokog učilišta i znanstvenih organizacija kroz Agenciju za znanost i visoko obrazovanje kao krovno nacionalno i međunarodno priznato tijelo zaduženo za poticanje kontinuiranog razvoja osiguranja kvalitete u visokom visokom obrazovanju i znanosti. Predviđeno je isto tako usklađivanje zakona sa Zakonom o hrvatskom kvalifikacijskom okviru koji se utvrđuje povezivanje hrvatskog kvalifikacijskog okvira sa europskim kvalifikacijskim okvirom koji je među ostalim imao za cilj uspostavljanje koordiniranog koordiniranog sustava osiguranja kvalitete postojećih i novih kvalifikacija. Dodatno je osnažen prijedlog ovog zakona koji predviđa usklađivanje studijskih programa sa standardima kvalifikacije upisa u registar hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Ono što se isto tako vjerujem svi ovdje slažemo je hiper, hiperprodukcija studijskih programa koji nisu usklađeni sa tržištem rada i zasigurno da bi se tu trebalo štošta još doraditi. sveučilišta imaju autonomiju moguće je da je došlo vrijeme da se eventualno i propitaju, propita ta autonomija. Dobro je isto tako u ovom zakonu što se svake 4.g. radi reakreditacija reakreditacija studijskih programa, da se zapravo ljudi ne bi opustili i da ne bi zapravo od tih programa dobili ono što nikako ne želimo, a to je kvalitetu i visok standard obrazovanja. U odnosu na prvo čitanje vidjeli smo isto tako da imamo određene promjene u člancima zakona, ja ih ovdje sad neću nabrajati jer su i već ljudi rekli. Ono što želim ovdje naglasiti, ima li agencija snage napraviti iskorak i otkloniti ove manjkavosti koje su učinjene u postojećem zakonu? Ako agencija odgovori ovim suvremenim, suvremenom tržištu rada, ako uspije riješiti ove manjkavosti onda ćemo doista i imati razloga slaviti to što smo digli ruku za ovaj zakon, ako to izostane onda se bojim da su ove izmjene zapravo napravljene na način da nisu udovoljile udovoljile onom osnovnom zahtjevu, a to je podizanje kvalitete odnosno davanje i dobivanje akreditacija za studije koji su konkurentni ne samo ovdje kod nas nego i u EU s obzirom da smo članica EU i da kao, kao oni opravdaju uložena sredstva odnosno ljude koji će iznositi te i takve studijske programe i oni bi trebali biti dodana vrijednost. Hiperprodukcija zapravo ne donosi nikakve koristi, ja se nadam da ćemo mi sa ovim izmjenama pokušati odgovoriti i riješiti ove probleme koji su trenutno u visokom obrazovanju i znanosti. Dakle uz ovaj amandman kolegice Bedeković HDZ će podržati ovaj program sa nadom da će odgovoriti svi, mislim s ovima koji su stavljeni ispred, hvala lijepo.

podcrtati u svojoj raspravi, no vratio bih se samo kratko na izlaganje kolege prije mene, sveučilišna autonomija nije nešto što se treba i mora preispitivati, barem ne ako ne mislimo mijenjati ustav. Ono što se treba preispitivati je autonomija u trošenju javnog novca, to je nešto sasvim drugo, a sveučilišna autonomija mora ostati kao čuvana ustavna kategorija barem po nama. Ono što je problem kolegice i kolege koji sam propustio spomenuti u svojoj uvodnoj raspravi i kada govorimo recimo o usklađenosti sa tržištem jesu zanimanja koja recimo nemamo u sistematizacijama, a obrazujemo ljude za njih, primjerice dentalni higijeničar. Dakle ti ljudi sa diplomom ne mogu naći posao jer to zanimanje ne postoji u našim sistematizacijama, a u istom trenutku mi upisujemo ljude na te programe ili akademska titula koju imam i ja i još nekoliko kolega u ovom sazivu, to je sveučilišni specijalist, što je to? Dakle to ne postoji nigdje u svijetu osim u Hrvatskoj. To nije nužan predmet ovog zakona, na posredan način je, ali ponovo želim istaknuti i podsjetiti tu problematiku. Dakle sveučilišni specijalist nije magistar struke, nije magistar znanosti, nije doktorat, što je, neki zrakoprazni prostor, karika koja nedostaje. I zapravo kada prevodite svoje, svoju titulu bilo na engleski, bilo na, na bilo koji strani jezik vi jednostavno nemate ekvivalenta jer to je neka naša posebnost, endemski oblik, ja bih se usudio reći i, i zbog okoštalosti našeg sustava koji inzistira na horizontalnom napredovanju, pardon, vertikalnom, a ne prepoznaje horizontalno, što ne bi trebao, ali dobro, sad to su neki relikti prošlosti, ali opet nešto što trebamo rješavati i zato mislim da je baš iz toga razloga usklađenost s potrebama tržišta ključna, ne samo u tome koliko, ne znam, ekonomista ili pravnika treba, pa koliko ih upisujemo nego i zbog ovakvih konkretnih pitanja jer još jedanput želim podcrtati da je nedopustivo da upisujemo ljude na programe i za zanimanja koja ne postoje uopće u našim sistematizacijama, hvala. Hvala i vama. A za zanimanje koje postoji, ne postoji fakultet, npr. arhitektura krajolika. Ja znam to, postoji jedan slučaj u Istri, on je moro uzet arhitekta koji nema pojma o arhitekturi krajolika, tako da može održat firmu, se ne razumije/…al ne može napravit to sam, možda će nam ovaj državni tajnik odgovoriti, izvolite. Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče. Pa to vam je kao agroekonomija, je li to poljoprivreda u ekonomiji ili ekonomija u poljoprivredi, pitanje inače interdisciplinarnosti je nešto što je …/Upadica Radin: Postoji, postoji studij u Ljubljani, postoji studij/… …studij, pa evo kod nas ovoga mislim da su Agronomski fakulteti imali neke takve interdisciplinarne studije, kao što je i ovo što je spomenuo uvaženi zastupnik Hajduković vezano pitanje higijeničara odnosno na utvrđivanje standarda zanimanja. To je ona priča, neki su rektori ili dekani govorili mi imamo izvrstan studijski program, al ga tržište rada nije prepoznalo, znači da studijski program ne valja, budimo otvoreni, iskreni i objektivni, mislim ako ga tržište rada nije prepoznalo, ako nitko ne zapošljava ove dentalne higijeničare koji završi sveučilišni ili stručni studij. Mi smo i u pojedinim reguliranim profesijama napravili iskorake koji su nas možda i zarobili, kao što je u području stručnih ili sveučilišta studija sestrinstva, pa u konačnici i sa studijima u području pedagoških odgojno obrazovnih znanosti pitanje učitelja razredne nastave, predškolskog odgajatelja u području predškolskog odgoja i obrazovanja gdje imate 80% istih ishoda učenja, a ljudi moraju polagati potpuno nove studije iako su već stekli jednu kvalifikaciju da bi se prekvalificirali odnosno da bi im se omogućilo, da bi im se omogućilo da steknu drugu kvalifikaciju, a nama će se vrlo brzo dogoditi odnosno i već sad imamo nedostatak recimo odgajatelja za područje ranog i predškolskog odgoja, a imamo višak učitelja razredne nastave jer imamo na svim ovim velikim sveučilištima učiteljske fakultete i na ovim malim, manjim integriranima imamo odjele koji se bave proizvodnjom ovoga odnosno obrazovanjem i studiranjem u području pedagogije ranog odgoja i obrazovanja. To je pitanje odgovornosti. Možemo donijeti zakon koji će biti savršen po uzoru na 10 Božjih zapovijedi ili Justinijanovu kodifikaciju međutim pitanje je naše odgovornosti, autoodgovornosti i etičnosti u cijeloj akademskoj zajednici. Sveučilišta će morati sama proanalizirati provedbu Bolonjskog procesa, usklađenost Bolonjskog procesa sa svim načelima i principima. Stvar je vrlo jednostavna. Imamo sve, svu metriku kako biste ustrojili prvi studij. Od dodjele ECTS bodova, utvrđivanja koliko pojedini studij odnosno kolegij unutar studija nosi ECTS bodova po onom opterećenju itd. postoji formula kako su se dodjeljivali ECTS za pojedine kolegije. Jesu li prema stvarnom opterećenju ili prema ulozi, značaju i ugledu pojedinog profesora to je sad pitanje. Vrijeme je čini mi se sazrjelo za kompletnu analizu sustava. Ovo je iznimno osjetljivo područje, područje osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju, znanstvenoj djelatnosti. Niti sve države članice EU nemaju agenciju koja je reakreditirana od ENQA-e čime naše diplome, naše visokoškolske kvalifikacije se automatski priznaju u državama članicama EU. Negdje u lipnju ako se dobro sjećam smo imali na dnevnom redu Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, naravno u zapadnom svijetu je ovoga naprosto nepojmljivo u razvijenim demokracijama i tržištima nepojmljivo da neko upiše studij i ovoga i ako se tako kolokvijalno smijem izraditi kupi si studij odnosno olakša si putem prepisivanja ili, ili ovoga načina na koji se polažu ili završavaju neki loši studiji u inozemstvu. Pokušali smo unaprijediti taj sustav priznavanja i vrednovanja na način da se provodi vrednovanje, a da se utvrđuju bitne razlike u odstupanju kvalitete, razine, profila, obujma kako bi se zaštitili hrvatski visokoobrazovni sustava od loših diploma iz inozemstva i kako bi se zaštitilo hrvatsko tržište rada. Sad je sazrelo vreme, vrijeme da mi unaprijedimo kvalitetu našeg sustava visokog obrazovanja prije svega sveučilišnih ali i stručnih studija. Imamo ogroman visokoškolskih ustanova. Uvaženi zastupnik Raspudić, njega sada ovdje nema, ali ja ponovo kao i kod prvog čitanja moram reagirati. Kriterij broja ustanova je bio u odnosu u usporedbi sa sličnim državama članicama EU koje su po broju stanovnika i negdje tu po razvijenosti slične, broj ustanova koje imaju pravnu osobnost. Mi imamo složen sustav visokog obrazovanja gdje nam svaki fakultet je samostalna javna ustanova ili pravna osoba, dakle sposobna je bit nositelj prava i obveza u pravnom prometu. I imate onu odluku Ustavnog suda iz 2000. godine gdje je u obrazloženju dano, da ne samo što mora postojati autonomija sveučilišta nego mora postojati i autonomija fakulteta u odnosu na sveučilište. Iz toga izvire ovakav naš ustroj kod izrade onog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti se pazilo da se ne naruči autonomija, akademska samouprava na način da nema izravnog utjecaja izvršne vlasti ili državne uprave na život i funkcioniranje sveučilišta uz ovaj naglasak da mora postojati kontrola javnih sredstava. zastupnica Radolović i uvažena zastupnica Puljak su spomenule probleme u primjeni novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti posebice kad je riječ o tijelima koja provjeravaju nečijih uvjeta za izborna radna mjesta. Riječ je o nečemu što je u nadležnosti Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj koje je imenovao ovaj visoki dom i ovoga koji provode, dakle stvar je kristalno čista i jasna u zakonskim odredbama. Do donošenja nacionalnih kriterija primjenjuju se postojeći podzakonski akti, pravilnici o uvjetima za izbor zvanja, odluka o nužnim uvjetima rektorskog zbora za izbor nastavne komponente itd., itd. Mi smo već slali pojedina tumačenja i primjene ovoga na visoka učilišta, održali sastanke sa svim tajnicima i sveučilišta i veleučilišta i znanstvenih instituta i ponovno ćemo. A i A i komunicirat ćemo prema Agenciji za znanost i visoko obrazovanje koja obavlja administrativne, tehničke, financijske, logističke poslove za nacionalno vijeće i za matične odbore do imenovanja novih kada prelaze u nadležnost ovaj logistički dio kada prelazi u nadležnost Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Dakle, nema pogrešne metodologije, sve je lako provjerljivo. Moram se opet ponoviti kao na kraju prvog čitanja prema uvaženom zastupniku Raspudiću, provjerljivo je kod Agencije za mobilnost i programe EU, ima ima kontrolna unutarnja jedinica točke juridis koja služi za prikupljanje podataka svih drugih država članice EU i podataka koji se tiču studija, studijskih programa. Ja sam vam čitao rezultate akreditacije novih studija u prvom ciklusu odnosno koliko je bilo zahtjeva, da je samo 11 bilo negativnih pa su se i oni poslije ispravili. To nam ne služi na čast. Znači da je bilo arbitrarnosti u odobravanju novih studija posebice kad agencija nije imala nikakav utjecaj na pojedina javna sveučilišta jer su ona samostalno akreditirala studijske programe. Prije 30 i nekoliko godina kad sam ja studirao bila su 4 javna sveučilišta, danas ih je 9. Broj studenata se povećao, povećao nam se udio visokoobrazovanih, idemo sa dualnim sustavom obrazovanja, nekad smo imali više škole, danas imamo stručne studije. Moramo napraviti iskorak u kvaliteti i stručnih studija. U drugim državama članicama EU drugačiji je omjer u odnosu stručnih i i sveučilišnih studija gdje puno veći postotak studenata studira stručne studije u odnosu na sveučilišne. Stvorili smo veliku nastavnu i znanstvenu infrastrukturu. Broj zaposlenih u sustavu visokog obrazovanja se kreće negdje oko 15.000 na svih ovih 9 javnih sveučilišta sa fakultetima s pravnom osobnošću i na javnim veleučilištima. Naravno jedinice lokalne samouprave u želji jer je to bilo pitanje i prestiža i potrebe u konačnici neke su osnivale ovoga visoke škole odnosno veleučilišta gdje se onda također, gdje se onda također ovoga dogodila sad porast infrastrukture koja je u određenim visokim učilištima zjapi prazna, tako se moram izraziti jer naprosto demografski podaci i stalno jačanje odnosno bildanje kvota bez neke velike odgovornosti je dovelo do toga da, da smo imali veliki pad ovoga na nekim sveučilištima i na nekim veleučilištima, mediji su o tome i pisali i ono što je nužno moramo napraviti iskorak u internacionalizaciji. Naravno imamo tu i objektivne i subjektivne slabosti kako se to nekad u politici govorilo, međutim iskorak se mora napraviti. Mi smo dosta autarkična visoko obrazovna zajednica, teško i mali broj stranih znanstvenika profesora dolazi ovoga i zapošljava se u RH, je li to i pitanje, pitanje niskih plaća, ali je i pitanje naše zatvorenosti i uvjeta koje mi imamo za napredovanje,

po našem skromnom mišljenju ima sve preduvjete za biti objektivna, naravno ako se neće napraviti iskorak i u njenoj neovisnosti, ne mislim samo prema politici i prema tijelu državne uprave, u ovom slučaju Ministarstvo znanosti i obrazovanja, nego i dionicima sustava, ta, ta neovisnost će se morati doslovce provoditi, naravno agencija ima i onu edukativnu ulogu i da pripremi. Zahtjevan je proces reakreditacije kako ovoga visokog učilišta ili znanstvenog instituta, od ovog posjeta povjerenstva za reakreditaciju ovog dijela izvješća, svih mogućih intervjua sa, sa zaposlenicima, sa studentima, ocjene, stvaranja cjelokupne slike, držimo da smo konstitutivno spojili odnosno stavili preduvjete da, da ona bude što objektivnija, naravno imaju taj okvir, bazu podataka, evaluatora iz kojih će se crpsti na način da ne mogu, imamo 4 ekonomska fakulteta javna u državi, da jedna drugima ne idu na reakreditacije nego da članovi povjerenstva dolaze iz inozemstva kako ne bi se doveli u možebitnu situaciju sukoba, sukoba interesa. Nažalost, sveučilišta javna su samostalno akreditirala nove studije, nisu podnosila izvješće o radu ureda za kvalitetu u smislu ovoga pokretanja studija i uopće na koji način i kako se unaprjeđivala kvaliteta, nije anketa ocijene nastavne aktivnosti nešto što će ocijeniti kvalitet izvođenja pojedinog studija, no ona je puno zahtjevnija i šira razmišljalo se i možda i povećanju broja godina na koje će vrijediti dopusnica, međutim držimo da je stanje ili sadašnja razina kvalitete takva da ona ipak podrazumijeva nastavak nakon ovoga i dalje ovih rokova koji su bili u dosadašnjem zakonu kad je u pitanju reakreditacija svakih, svakih 5.g. studija. Mi imali smo postojeći zakonodavni okvir i za ovu, i za osiguravanje kvalitete, nekad prije je u Hrvatskoj postojalo Nacionalno vijeće za, za visoko obrazovanje ili za visoku naobrazbu koje je dijelom provodilo vrednovanje, neke države u susjedstvu imaju i dalje takav princip, agencija je nešto što ipak dovodi do neovisnosti i objektivnosti i nismo bili do kraja proveli postupak potpune samostalnosti agencije jer je Nacionalno vijeće ipak davalo mišljenja u postupcima integriranih studija ili te iznimke koje smo mi uveli da sveučilišta imaju i stručne studije ili kod ovoga dovođenja ovih studija na daljinu odnosno online studija koji su postali jako popularni nakon nažalost ovoga pandemije i, i, i svih problema koje nam je, koje Da, spominjalo se ovdje i mrežu znanstvenih organizacija odnosno upisnik znanstvenih organizacija. Ovaj Zakon o, o, o znanstvenoj djelatnost koji je bio na snazi gotovo 20.g. njegove novele su stvorile bile probleme baš kad je izjednačena bila umjetnička djelatnost sa znanstvenom djelatnošću tada je, tada je ovoga parlament odnosno sabor u tom sazivu bio donio takvu odredbu, to je bila novela ja mislim iz 2013. ili, ili Postavljalo se ovdje pitanje zašto dvostruko izvješće, zašto izvješće o radu agencije ministarstvu i zašto izvješće o radu agencije visokom domu, HS? Prije svega ministarstvo ima ovlast nadzirati zakonitost rada agencije dobro je da bude upoznato sa djelatnošću odnosno zakonitošću njezinog rada, a zašto HS? Zato što HS zakonom osniva javna sveučilišta, 9 javnih sveučilišta je osnovano odnosno neka su preuzeta temeljem ranijih osnivačkih prava i dobro je s te strane, a kroz kontrolni mehanizam jer ćete imenovati članove i novi saziv Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj, ali poziv je prije nekoliko dana završio, mi analiziramo pristigle kandidate i vjerujem da ćete vodit računa o tome da i to tijelo će davati mišljenje u postupku naprosto izvješće agencijama mora poslužiti za eventualne buduće zakone o osnivanju novih, novih javnih sveučilišta jer

stručnih i akademskih koji se stječu završetkom pojedinih studija. Ne znam jeste li ikad vidjeli taj popis nazivlja koji se nalazi na mrežnim stranicama rektorskog zbora, a objavljuje se u Narodnim Novinama jer rektorski zbor donosi naz…, utvrđuje nazive za i sveučilišne i stručne studije, on ima preko 80 stranica i, i zaista se događa, imamo slučajeva da studij, identični studij na, na različitim visokim učilištima ovoga proizvode različite nazive i to je zaista nešto što nam ne služi na čast. U najavi je o planu normativnih aktivnosti ministarstva izmjena i dopuna Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskim stupnjevima kako bi se i taj dio riješio na način da će ga se dati u ovlast agenciji jer je najprirodnije da netko tko odobrava studij onda on samim tim odmah i utvrđuje naziv, ali da izbjegnemo tu, tu nelagodnost da imamo 90 stranica A4 formata sa popisom akademskih i stručnih naziva koji se, koji se ovoga stječu. Mi imamo poplavu ono što nas posebno zabrinjava tzv. dislociranih studija gdje više ne trebate dolaziti na sveučilišno ovoga, u sveučilišne centre velike gradove koji ili sveučilišne kampuse nego studij dolazi k vama doma. I tu smo također bili potpuno izvan kontrole. Ideja je da se obuhvati, da se raširi pa imate primjere s jednog kraja Hrvatske na drugi se osniva dislocirani studij itd., itd., a zaista opet govorim pad je broja studenata. Mi realno imamo zaokružen bazen iz kojega crpimo odnosno iz kojega se naši potencijalni kandidati ili potencijalni studenti u upisu na sveučilišne studije, oni su omeđeni gimnazijskim programom i položenom državnom maturom. Ona je sad uvjet za sve studije i sva visoka učilišta brojke su jasne, poznate za, projekcije mogu biti već dobijene za idućih 10-12 godina jer se zna danas koliko je djece upisano. Ono što moramo raditi, moramo intenzivirati izlazak na međunarodno tržište visokog obrazovanja. Moram pohvaliti 4 sveučilišta, Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Rijeci i Sveučilište u Zagrebu da su postali članice europskih alijansi za vrijeme francuskog predsjedanja EU. Dosta se poticalo alijanse europskih sveučilišta kako bi se stvorili združeni studiji sa jednakom razinom kvalitete da bi ga imali i netko tko je u Portugalu i u Španjolskoj i u Hrvatskoj itd. I to je nešto što je velik iskorak i bit će izdašnije i financirano iz EU i ovoga ide sad novi ciklus, mislim da je otvoren do početka veljače tako da se nadam da će i neka druga sveučilišta. Evo i nedavno je otvoren jedan novi fakultet. Sveučilište ima autonomiju, ima akademsku samoupravu gdje ćemo i kako ćemo kontrolirati ove elemente iz tržišta rada odnosno poticati humanističke i umjetničke discipline i ne znam je li kvota kipara koja se upisuje potrebna Hrvatskoj ili je 3 puta veća od stvarnih potreba netko to treba reći. S druge strane kad se bude pregovaralo o onoj razvojnoj i izvedbenoj komponenti odnosno razvojnoj za razvoj sveučilišta za 4 godine će se onda pregovarati i koliki broj školarina će se financirati onda i ovoga iz Državnog proračuna. Naravno uloga agencije kad su u pitanju programski ugovori nije da kontrolira financije ili da pregovara u smislu iznosa. Agencija s obzirom da tijelo države uprave nije u znanstvenom, umjetničkom i nastavnom smislu osposobljeno provjeravati rad sveučilišta, imamo za to ovlaštenu agenciju koja će onda koji vam je temeljni kriterij kako je vrednovano odnosno kako je reakreditirano neko visoko učilište u posljednjim ciklusima reakreditacije odnosno programski ugovori su složen princip javno pravnih ugovora gdje će svako sveučilište birati ciljeve koje želi ostvariti ali istovremeno i indikatore ili pokazatelje da se provjeri uspješnost. E kroz provjeravanje tih ciljeva i ovoga i ostvarenja ciljeva i provedbe tih indikatora će se onda agencija će ocjenjivati uspješnost, a naravno da će ovaj financijski i pravni dio provoditi, provoditi tijelo državne uprave. Ne bih više duljio ovoga evo nadam se i želja je da se unaprijedi, ali sve ja na ljudima naravno. Hvala.

Što se tiče arhitekata krajobraza ja znam nekoliko primjera gdje su itekako dobro dočekani na tržištu, ali pitanje je gdje i u kojem segmentu. Znači ako se radi o trgovačkim društvima, zaista o tržištu onda su dočekani dobro. Hoćete od tvrtke koje uzgajaju recimo rasadu do komunalnih tvrtki koje se bave održavanje javnih zelenih površina, ali državna hijerarhija je nešto drugo. E pa tu sad opet dolazimo recimo do nepriznatih zanimanja. Recimo politolozi su i dalje najpodcijenjeniji, dakle negdje su između ekonomista i pravnika, ali svugdje u sistematizacijama vam se traže ili pravnici ili ekonomisti rijetko kad se traže politolozi. Ali pitanje je isto tako odgovornosti države koja upisuje recimo ove dentalne higijeničare, a ne priznaje u vlastitim ovoga vlastitim sistematizacijama ako se ti studiji financiraju javnim novcem. Ako ne to je odgovornost naravno svakoga …/Upadica: Hvala./… tko je odlučio platiti takav studij. **Vidović, Davorko Hvala lijepa potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče, dakle pitanje standarda kvalifikacija malo prije u raspravi je bilo spominjano da je bila dosta slaba popunjenost registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira sa standardima kvalifikacija, a istovremeno i sa standardima onda zanimanja koje odrađuje ministarstvo, Ministarstvo rada. Mi smo intenzivirali taj unos, utrošeno je veliko vrijeme i potrošen je i značajan novac. Bilo je tu prijepora ja bih se usudio reći i sukoba veličina i taština kod definicije odnosno utvrđivanja pojedinih standarda kvalifikacija. Sa reguliranim profesijama tu je stvar kristalno čista, međutim za neregulirane je problem time da što više samostalnosti dajemo agencije prije će se iščistiti, ja bih rekao i riješiti neki ovi standardi zanimanja za Fakultet dentalne medicine iz Osijeka koji se ovoga odvija na daljinu iz Osijeka kod mene tu u Svetoj Nedelji pored Zagreba. Hvala lijepo. Hvala vama. Slijedeća replika je kolegica Radolović. Izvolite. **Radolović, Sanja (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče danas je očito dan hvaljene državnog tajnika od strane SDP-ovaca odnosno SDP-ovki, tako ću ja vas pohvalit. Zapravo moram reći da se za moj ukus čak i prehrabri, ovoga drago mi je da je to tako, da ste jako samokritični što se tiče cijelog sustava, a državni tajnik ste u resornom ministarstvu, što ne nosite ružičaste naočale i zapravo što ste se htjeli u koštac uhvatit sa svim tim problemima iako vidjeli smo da će vladajući podnijeti amandman s kojim ćemo se mi vrlo vjerojatno složiti. Tako da evo ja vam samo mogu poželjeti sreću, ali s druge strane mene zanima, ovdje je stvarno jako lijepo napisano šta treba napraviti visoko učilište za vanjsko vrednovanje kvalitete. Kako je onda moguće, a nećemo spavati mirno nakon ovoga što ste mi rekli da je sve na Nacionalnom vijeću za donošenje smjernica, barem ja, kako je moguće onda ako sve ispuni jedno visoko učilište primjerice za studij medicine u Puli da nacionalno vijeće bez obrazloženja odgodi za suglasnost. Evo to meni stvarno nije jasno, da li mi možete to pojasniti. Hvala. Izvolite odgovor. **Šušak, Ivica** Hvala lijepa. Mislim da sam već djelomično odgovorio prije bio na vaše pitanje. Ova transformacija od sustava kakav smo mi nekad imali gdje je Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje odobravalo studijske programe do ove potpune samostalnosti agencije, zapela je bila negdje na pola puta. Donošenjem ovog zakona će se ona potpuno razdvojiti. Primjerice Republika Srbija i dalje ima ovaj sustav kroz nacionalno vijeće, BiH je formirala agenciju. Dakle, govorimo o vanjskom vrednovanju i definitivno, dakle Nacionalno vijeće neće imati ovlast akreditirati bilo integrirane, bilo neintegrirane sveučilišne studije ili odobravati stručne studije na sveučilištima što je također bio nonsens i po meni je to bio jedan udar na autonomiju sveučilišta. Kada govorimo o autonomiji na žalost nema uvaženog

Poštovani tajniče nisam se mislila javljati za repliku, ali spomenuli ste sad u svom izlaganju etičnost, a imali smo dosta rasprava o Odboru za etiku koje smo iz Zakona o znanosti i obrazovanju, dakle makli smo uopće to tijelo. Ostavilo se na dušu da tako kažem sveučilištima da se bakču tamo nekom etičnošću. Dakle, etičnost nas zapravo u znanosti, visokom obrazovanju zapravo više i ne i ne zanima. Ovo je samo konstatacija, ne morate uopće komentirati. Hvala. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala. Izvolite odgovorite ako imate. **Šušak, Ivica** Hvala lijepa. Pa ja mislim da ima lijepih primjera etičnosti. Nedavno sam čitao na jednom mediju, dekan Fakulteta političkih znanosti je rekao koji su oni iskorak napravili svjesno. Izgubili su podlogu financijsku za dodatke na plaću koju nastavnici primaju iz državnog proračuna, ali se napravio ogroman iskorak u kvaliteti, njihovoj …/Govornik se ne razumije./… pokazuju zavidne rezultate rada bilo u novinarstvu, bilo u politologiji. I sama kvaliteta i zadovoljstvo organizacije, ustrojstva cijelog fakulteta je podignuto na puno višu razinu. To je primjer etičnosti. Ja se nadam da će se takvim primjerom povinuti i druge sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, ali i druga sveučilišta u Republici Hrvatskoj, a ne bjesomučno se boriti za svakim studentom. Jer projekcije su jasne za idućih 12 godina. Znamo učenike koji su upisali prvi razred osnovne škole u ovoj školskoj godini. Hvala lijepo. **Vidović, Davorko Hvala vam lijepa poštovani državni tajniče. Već smo nekoliko puta tijekom današnje rasprave naglasili da zaista svjedočimo povećanju, trendu povećanja broja studijskih programa od kojih su neki naravno uz dužno poštovanje zaista sumnjive kvalitete i neki sa neupisanim niti jednim studentom na žalost. Dakle, to je nešto što ide u prilog tome da zaista treba promisliti o kvaliteti studijskih programa. I sami ste naglasili kvaliteta je jedno izuzetno važno, izuzetno osjetljivo područje. Ja smatram da svi studijski programi moraju biti akreditirani po ujednačenim kriterijima i postupcima bez obzira na vrstu visokog učilišta javno, privatno, stručni, sveučilišni. To nije udar na sveučilišnu autonomiju. Sveučilišta i dalje imaju akademsku slobodu i pravo ustrajavati nove studijske programe. Dapače, dapače moramo biti kreativni u ustrojavanju novih programa koji će biti u skladu sa vremenom u kojem živimo. …/Upadica Vidović: Hvala./… Ali kriteriji jednaki, isti za sve. Hvala vam lijepa. Molim komentar naravno. Hvala lijepa. Da, imali smo primjera čak na jednom sveučilištu dva ista studija, pa kao jedan je za zapadni dio grada, drugi je za istočni dio grada, potpuno neodgovorno postupanje. Pitanje odgovornosti na samim nastavnicima i samim članovima akademske zajednice. Oni će osmisliti studijski program i oni će ga predložiti na vanjsko vrednovanje. Nema udara na autonomiju, nema onemogućavanja autonomije ako se vanjsko neovisno tijelo naprotiv međunarodna akreditacijska tijela će dolaziti u akreditaciju i odlučivati, vrednovati. Jer ako je u pitanju sukob interesa onda je u pitanju naprosto angažiranje vanjskih evaluatora. Postoji baza uhodane procedure, europski standardi i smjernice i nema nikakve zapreke. Ostalo je još neodgovoreno kako će utjecati na povećanje. Zakon o osiguranju kvalitete sa pojedinim elementima iz sebe je

imamo realnost danas kod nas Hrvata da se smanjuje broj stanovnika na žalost, ali nadam se da ćemo podići te brojke. S jedne strane imate hiperprodukciju studijskih programa, s druge strane imate autonomiju u sveučilištu. Tko se može odvažiti u ovoj situaciji i propitati autonomiju sveučilišta? Ne na način da netko bude iznad sveučilišta, nego da jednostavno kažemo da određeni studijski programi nisu za tržište rada i da je zapravo to samo da ne kažem kako plaćanje studija, završetak. I čim čovjek dobije kvalifikaciju visoko obrazovnog čovjeka on očekuje da će dobiti posao na tržištu rada, a to se nikad neće dogoditi. Može li agencija

imat će i novo osnovano, odnosno novo ustrojeno po novom zakonu tijelo koje se zove Sveučilišno vijeće gdje će biti predstavnici osnivača Republike Hrvatske i samog Sveučilišta koje bi trebalo nadzirati prije svega zakonitost rada i trošenje javnoga novca. I u skladu sa tim onda sa odabirom i autonomijom sveučilište će samo odabrati smjerove svoga razvoja, nove studije, nove studijske programe, izanalizirati postojeće, izanalizirati provedbu bolonje, na koji način i kako. Je li i dalje imamo ogroman odustanak od studija nakon treće godine studija? Koliki je to trošak za državu? O tome se nitko ne pita koliki broj studenata odustane od studija i koliko je ne pod diktatom da ih se mora pustiti na ispitu, nego nešto se znači mora popraviti u kvaliteti. Hvala lijepo.

i čl. 172. u vezi s čl. 190. Poslovnika HS-a. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe koje se tiču na drugo čitanje na amandmani se mogu podnijet do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kultura.

Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče, uvažene kolegice i

poštovane kolegice i kolege,

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče Zakon

Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče HS, poštovane kolegice i kolege, državni tajniče. Kao što sam rekla

Hvala